Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici dobro jutro. Nastavljamo s radom, točkom, kolega Bulj izvolite.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 16 Predlagatelj je Vlada na temelju Članka 85. Ustava i Članak 172., 204. i 206.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 Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a 10 minuta, ovim prijedlogom o koncesiji se razvlašćuje Hrvatski sabor pod krinkom da se zahtjev interesa RH ne utvrđuje, nacionalni interes RH, u Hrvatskome saboru. Najbolje bi bilo da ste donijeli zakon ovdje nama prijedlog da razvlastite sabor skroz jer inače ste dali cijelu RH u koncesiju i vlasništvo tko zna čijih interesa osim interesa hrvatskoga naroda. Da ne nabrajamo sve koncesije koje ste dali protiv interesa naroda od izvora pitkih voda npr. izvor Cetine na sjednici Vlade Zorana Milanovića 2015., 37 sekundi je se raspravljalo, 37 sekundi o dodjeli koncesiji za izvor izvor Cetine stranim investitorima. 5.000 kuna mjesečno. I tako sve izvore. Daje još poljoprivredno zemljište, dajte naše energetske resurse koje ste dali također u koncesiju protiv interesa hrvatskog naroda, interes koji čupa samo novac iz džepova hrvatskih građana kroz Zakon o obnovljivim izborima energije koji je donio vam koalicijski partner Ivan Vrdoljak vaš iz HDZ-a. Tako da su ove štete koje ćete napraviti ovdje, ako je želite hitno poturiti ovdje u proceduru. Zbog toga kolegice i kolege, zbog toga što nas Vlada razvlašćuje tražim od nas saborskih zastupnika da se ovaj zakon povuče iz procedure i da se da normalno u minimalno 2 čitanja i da se javnost o ovome više informira. Dosta prodaje

zastupnicima i zastupnicama oko situacije da je ovaj zakon stavljen u hitnu proceduru međutim sa obrazloženjem da se radi o usuglašavanju sa pravom EU. U samom obrazloženju zakona zakona stoji da se zapravo zakon mijenja iz razloga što je Hrvatska dobila, dakle odluku Europske komisije o povredi prava, međutim ne prilaže se sadržaj te Nama se čini da obrazloženje nije pokrilo čitav tekst te odluke, a da se u samom prijedlogu zakona mijenjaju i određeni članci koji nisu bili obuhvaćeni tom odlukom. Mi bi zaista tražili da se odluka priloži tekstu obrazloženja, čitava, prevedena kako bi svi zastupnici mogli, kako bi svi zastupnici mogli pročitati i razumjeti jer samo na taj način zapravo možemo ocijeniti da li je sve ono što sada ulazi u izmjene zakona o koncesijama zaista traženo od Europske komisije ili je to samo povod da se zapravo liberalizira sustav koncesija posebno u dijelu podugovaranja i posebno u dijelu gdje se zapravo RH reže mogućnosti raskidanja ugovora kada se radi o povredama javnog interesa RH. Dakle, Dakle, smatramo da je ovo izuzeto važna tema, da ionako imamo problema sa načinom na koji se daju koncesije, sa transparentnošću čitavog procesa, sa načinom objavljivanja odluka i procedura mislim da nije dobro da jačamo još više nepovjerenje i dajemo argumente za nepovjerenje prema proceduri. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će i vama biti isto tako odobrena. Kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku od 10 minuta kako bi prije svega hrvatskoj javnosti iznio točan stav i točne okolnosti zbog kojih se ovaj zakon donosi. I gospođi Benčić i gospodinu Bulju bi poručio da bolje pročitaju zakon, da utvrde sami koliko su promašili u ovim svojim traženjima stanke. Naime, ovim zakonom se Hrvatski sabor ne razvlašćuje. Kad je u pitanju mogućnost ukidanja ugovora, kada Hrvatski sabor utvrdi da se radi o javnom interesu. Ovdje se govori kako nije moguće mijenjati ugovor o koncesiji temeljem javnog interesa … utvrdi Hs jer se te pretpostavke moraju definirati i utvrditi prije samog postupka sklapanja ugovora o koncesiji. Međutim, ukoliko to traži javni interes RH, HS temeljem čl. 72. gospodine Bulj pročitajte, temeljem čl. 72. ovog zakona može zatražiti poništenje odnosno ukidanje ugovora o koncesiji. Prema tome, zakon zakon i HS ovim izmjenama zakona ne razvlašćuje HS kada je u pitanju interes RH. A gospođi Benčić bi također rekao da je HS svojim Poslovnikom utvrdio da se po hitnom postupku donose izmjene zakona kada se to radi zbog usklađivanja sa europskim direktivama. Gospođi Benčić bi poručio da može pronaći gdje god želi, samo se treba malo potruditi, a zbog toga i postoje klubovi u HS-u, pročitati direktivu

Kolega Bulj isključio sam vas zato što ovo nije povreda Poslovnika, to jako dobro znadete i molim vas da, iskusni ste dugo ste već u Saboru, nemojte to činiti. Dobivate opomenu. Kolegice Benčić hvala lijepa. Dobro, idemo dalje. Bit će odobrena stanka. Kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala najljepša gospodine predsjedavajući Hvala što ste mi dali riječ i mi ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražimo stanku jer ovdje se potpuno jasno i prezentno igramo sa teritorijem RH kao jednim od sastavnih dijelova onoga što možemo zvati nacija i nacionalni ponos. Poštovanom kolegi Bačiću koji nam evo poručuje da malo čitamo bi poručio da mi već godinama čitamo svakojake vragolije članova vaše strane vezano upravo uz dodjele koncesija, pa lijepo vas molim i vi pročitajte direktivu, vjerujem da ste imali vremena to učiniti. Naime i toj direktivi precizno se piše da se treba da ne govorimo Zakon o koncesijama i ovdje pred nama je prijedlog promjena i izmjena Zakona o koncesiji u kojem je to sve vrlo nejasno i maglovito, a znamo da je igranje u magli nešto što je jako, jako, jako popularno kod vas i vaših prijatelja. Evo upravo smo dobili informaciju da je policija uhitila gospodina gradonačelnika Velike Gorice, nešto je to povezano sa JANAF-om pa vjerujem da će to biti jako, jako zanimljivo pratiti u sljedećim danima. Razlog zbog kojeg tražimo stanku je naravno čl. 206. Poslovnika HS-a koji govori o usvajanju hitne procedure, ne samo da tražimo stanku nego i povlačenje iz saborske procedure jer usklađivanjem sa direktivom EU i Vijećem Europe nije jasno posebno u stavcima gdje se govori o sukobu interesa, u procesu dodjele koncesija, a naravno i već spomenutog nejasnog povezivanja sa određenim člancima Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti i vama odobrena. Javlja li se još netko? Ako ne, nastavit ćemo u 9:55. STANKA

Poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo s radom. Kao što sam i najavio, sada će nam predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, pa molim poštovanog Zdravka Zrinušića, državnog tajnika u Ministarstvu financija da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo poštovani g. predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Što se tiče Zakona o koncesijama, htio bih samo podsjetiti da je on donijet na sjednici HS-a 30. lipnja 2017. g. i objavljen u Narodnim novinama 69. godine, a donesen je u cilju usklađenja sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji. EU komisija provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvom, dakle u taj zakon te je putem službene opomene, odnosno Potvrde broj 2018/2269 obavijestila RH o rezultatima evaluacije i izrazila svoje nedoumice i pitanja koja su se nametnula prilikom provjere same usklađenosti. RH poslala je odgovor, potom je s predstavnicima EU održala 2 sastanka u srpnju i rujnu 2019. te su raspravljene spomenute odredbe. Budući da se u pojedinim segmentima utvrdilo neodgovarajuće odnosno nepotpuno prenošenje odredbe Direktive, pristupilo joj se izmjeni Zakona o koncesijama koji se predlaže ovom prigodom i koji je pred vama kao zastupnicima u HS-u. Te norme su sadržane u svega 17-tak članaka, norme, a u osnovi odnosi se na sljedeće. Izmjena definicije gospodarskog subjekta. Naime, definicija gospodarskog subjekta bila je jedna od primjedbi EU komisije na prenošenje same direktive, prema toj službenoj opomeni navodi se da pojam gospodarskog subjekta mora biti interpretiran široko jer ovakva ograničenja, odnosno ograničavajuća interpretacija koncepta gospodarskog subjekta ograničava opseg primjene Direktive te Komisija smatra da navedeno predstavlja povredu odredbi Direktive. EK smatra da bi se gospodarski subjekti trebali tumačiti, dakle u tom širom smislu bez obzira na pravni oblik u kojem su izabrali pojedinačno djelovati. Dakle, do sada, naša norma je bila u kontekstu odredbi ZTD-a, oni su to zahtijevali u šire i u tom smislu u čl. 5 postojeća definicija koja je govorila da je gospodarski subjekt fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanja usluga, sada je promijenjena na način da je interpretacija-gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijelo, uključujući svako njihovo privremeno udruženje koja na tržištu nudi izvođenje radova ili poslova, isporuku roba ili pružanje usluga. Dakle, u suštini, dodane su riječi „uključujući podružnicu ili javno tijelo ili tijelo uključujući svako njihovo privremeno udruženje“. precizirane su odredbe u sukobu interesa, na način da smo ove norme povezali sa normom iz Zakona o javnoj nabavi, pa je u čl. 7. dodan riječi „u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava, a koji se odnose na sukob interesa“. Direktiva predviđa također, davanje koncesije između javnih subjekata kao i u području obrane i sigurnosti, a ako nacionalno zakonodavstvo takve stvari ne želi davati u potkoncesije, kao što je se to odlučila RH, dakle, da davatelji koncesije ne daju koncesije međusobno i da nema koncesije u području obrane i sigurnosti, nužno je bilo tu normu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo pa u tom smislu dopunjene su odredbe čl. 7. i čl. 8. sa tim odredbama. Nadalje, dodani su i ostali razlozi isključenje gospodarskog subjekta u smislu mogućnosti dobivanja koncesije pa je tako u čl. 25. propisane su ostali razlozi, pa bih samo kratko pobrojao. U osnovi se odnose na nepoštivanje odredbi iz kolektivnih ugovora, osobito isplata obveze ugovorene plaće, potom u slučaju otvaranja stečaja, ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi sa obavljanjem profesionalne djelatnosti, potom ako se može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust, ako se može na odgovarajući način dokazati da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektom koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja, potom ako je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojećih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovor o javnoj nabavi raskinut prethodno sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknada štete ili slične sankcije; potom u kontekstu i prethodne rasprave u HS-u vezano za odredbe iz čl. 62., EU komisija smatra da je Hrvatska prekršila čl. 43. Direktive, a to je dakle, citirao bih postojeću normu iz čl. 62. gdje govori da ugovor o koncesiji može se izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesija u slučajevima, pa pod 1. kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje,

primjedba EU komisije se odnosila na ovu točku 2. gdje je interpretacija, ako to zahtijeva interes RH utvrđen u HS-u s njihovog stajališta ocijenjen arbitrarno odnosno da se može u toku postupaka bilo kojega arbitrarno utjecati i da postojeće točke prva i treća dovoljno osiguravaju pravnu zaštitu RH, a ponovit ću, ponovit ću, prva točka kaže kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje ili, točka tri u drugim slučajevima određenima posebnim zakonom, pa Europska komisija smatra da ako će bit takvih stvari da je nužno donijeti i posebni zakon kojim se to određuje ili isključuje u, u smislu prestanka ugovora ili izmjena Ugovora o koncesiji. Potom, detaljnije se propisuje način izračuna nove procijene vrijednosti koncesije, do sada to nije bilo, pa se u tom istom čl. 62. u st. 7. dodaje odredba da se valorizira odnosno revalorizira vrijednost, koncesijska vrijednost putem indeksacija. Ako Ugovor o koncesiji ne sadrži odredbe o indeksaciji onda se uzima i u obzir prosječna inflacija. Uz ostalo tu su još i odredbe koje su promijenjene nevezano za Europsku komisiju u kontekstu iznijetih sugestija i primjedbi kako unutar državnih tijela, tako i u raspravi koja je bila na 16. sjednici HS kada je u prvom čitanju 7. travnja 2020. ovaj visoki dom ovaj zakon i prihvatio prihvatio u prvom čitanju gdje nije bilo sadržanih primjedbi i prijedloga osim ovih koji sam, koje ću sada spomenuti, pa se u tom smislu išlo u ovome postupku kao hitni postupak iako iako je dakle proceduralno, znači bez obzira što je bilo prvo čitanje u međuvremenu bilo ponovno konstituiranje HS, pa je bilo nužno ponoviti postupak. Dakle, ovdje se sada dorada čl. 69. na način da se dopunjene odredbe o zakonu u vezi pitanja potkoncesija na način da se obuhvat osnovice za obračun naknade za koncesiju uključuje prihod potkoncesionara odnosno potugovaratelja. Navedenom odredbom se onemogućava izbjegavanje plaćanja stvarnih koristi koje se ostvaruju na koncesioniranom području kada koncesionar odobrava potkoncesiju. za obračun koncesije čini isključivo prihod koncesionara i u kojem se pribraja potkoncesijska naknada. Novom odredbom u ovu novu osnovicu ulazit će i prihodi potkoncesionara. Što to životno znači? Npr. ako je netko dobio koncesiju, a onda dalje daje u potkoncesiju i njegov prihod je bio 100, a taj potkoncesionar sada ostvaruje prihod 50. Po novome će biti svih 150 uzeto kao osnovica za izračun, tako da bi se ovakvo normativno rješenje željelo na ispravan način vrednovati koristi koje se stječu na koncesionarskom području i da se osigurava ispravno vrednovanje koncesijske naknade i onemogućava na kraju krajeva izigravanje osnovnih načela i obveza Ugovora o koncesiji. Dodatno još bi na kraju naglasio, tijekom sjednica Odbora za zakonodavstvo, a u međuvremenu smo i dobili, obaviješteni smo da će i biti amandman na čl. 11., 12. i 13. koji su normativne prirode, pa u tom smislu kao predlagatelj zakona ovim putem bi te, taj amandman i prihvatili. Evo, hvala lijepo svima na pozornosti. Hvala vam lijepa. Idemo sada sa replikama. Prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče,

ali je obrazloženje smiješno da nisu određeni strateški tj. nacionalni interesi. Koji su to nacionalni interesi? Pa zašto ovo brisat? To vam je isto da HS izbriše kako se proglašava ratno stanje jel ko zna oće biti rata naravno. Pa zbog čega razvlašćujete HS? Po direktivi EU, pa nije to sveto pismo, nije to zapovid. Mi smo oni koji su odgovorni narodu, mi smo oni koji donosimo odluke što se tiče strateških interesa, zaštite naših nacionalnih resursa, nikakva direktiva jel direktiva nije zapovid,

suština primjedbi Europske komisije nije da se razvlasti HS nego je njihova primjedba bila da je ova norma u točki 2 preopćenita i da može biti arbitrarna u tijeku bilo kojih postupaka koji su se već dovršili ili su u tijeku u smislu već potpisanih ugovora i konzumiranih Ugovora o koncesiji. je dakle bio da HS kao što to navodi u točki 1, naravno ako je u pitanju nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje. A isto tako tu ostaje točka 3 u kojoj je rečeno da i u drugim slučajevima određenima posebnim zakonom što tehnički znači da HS uvijek može donijeti posebni zakon kojim će lege artis i jasno i decidirano biti propisano postupanje u svakom pojedinom slučaju. Hvala lijepa. **Jandroković, nema ga, pa gubi pravo na repliku. Treći je kolega Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Pa možda samo informaciju kako sada stoje u proračunu prihodi od koncesije, a možda nekakvi preliminarni podaci ako imate. I znam da smo već bili govorili negdje u travnju da će se vlada dat i nekakve moratorije odnosno reprograme na te Ugovore o koncesijama jel je tad bilo pogođeno, pa možda ako imate nekakav zadnji podatak o tome? Hvala lijepo. hvala lijepo na postavljenom upitu. Dakle, što se tiče prihoda sumarno gledajući unazad 3.g. i uključujući ovih prvih 8 mjeseci 2020.g. ukupno su iznosili milijardu 437 milijuna kuna 2017., 2018. milijardu 321 milijun kuna, 2019. milijardu 68 milijuna kuna i za prvih 8 mjeseci ove godine 573 milijuna kuna. Naglasio bi da ovih 8 mjeseci je naravno obuhvaćeno ovim periodom od kovida gdje je značajan dio tih obveza i odgađan. Podsjetio bih da Porezna uprava u dijelu svoje nadležnosti i Carinska uprava u dijelu svoje nadležnosti kao jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu svoje nadležnosti, svaka je u svom dijelu išla izlaziti u susret u smislu gospodarskih subjekata da prežive ovo razdoblje. Možda ako dopuštate naglasiti da u kontekstu i nadzora Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Zekanović tražili ste stanku. Kolega Zekanović ja vas molim gubite pravo na stanku

Kolega Zekanoviću, sad vam izričem mjeru udaljenja sa sjednice. Dakle, molim vas kolega Zekanović danas više ne može nazočiti saborskoj raspravi. Izvolite kolega Bačiću. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, htio sam još jednom kroz ovu repliku pojasniti kako ovim zakonom se ne razvlašćuje Hrvatski sabor niti u jednom dijelu odlučivanja. Ovim je izmjenama zakona pojašnjeno da su …/nerazumljivo/… ne može se odnosno mora se dodatno obrazložiti koji je to javni interes da se može ući u izmjenu ugovora. Međutim, u Članku 72. postojećeg zakona to molim zastupnike koji krivo tumače jasno se utvrđuje kada i na koji način se može raskinuti ugovor kada to traži Hrvatski sabor zbog općeg interesa, a u Zakonu o koncesijama je jasno definirano koji su to strateški interesi RH i koja se to, na koje se koncesije odnosi taj strateški interes, još pored toga može se posebnim zakonima definirati izmjena ugovora. Prema tome, to sam htio naglasiti, ja molim da vi još dodatno obrazložite kada i na koji način se može mijenjati ugovor. Hvala. hvala lijepo uvaženi zastupniče i hvala vam na pomoći u kontekstu obrazloženja ove norme i intencije samog zakona. Dodatno bih još podsjetio da sam Zakon o koncesijama ujedno je krovni zakon što se tiče samih koncesija, a inače dodjeljivanje i postupak oko dodjeljivanja koncesija se provodi po pojedinačnim područjima u smislu voda, u smislu poljoprivrede, u smislu drugih ovaj djelatnosti tako da ovaj samo krovni zakon, zato i ova točka 3. kaže u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, znači nije ovo sveto pismo u Članka 62. da je to zabetonirano u smislu postupanja Hrvatskoga sabora. Hrvatski sabor jasno kao najveće tijelo može donijeti drugi zakon koji će jasno odrediti koji su to interesi i u kojim slučajevima mogu se nepostojeći ugovori i raskinuti. Kolegice Benčić, izvolite. zakona nije dodan i cijeli tekst odluke Europske komisije o povredi, kako bi mi kao zastupnici mogli utvrditi da li je ono sve što se predlaže zaista u skladu da onima što piše u samoj odluci i da li se zaista time zadovoljavaju uvjeti usklađivanja sa europskim pravom. Drugo pitanje, što se tiče raskida ugovora kada nije u interesu RH, doista dakle ti interesi jesu, tj. interes kao takav je bio arbitrarno napisan nisu bili definirani, međutim mi imamo samo 3 interesa u stavku 1. i treba dodati gospodarske interese RH. Gospodarski interes je također legitimna osnova u europskom pravu dakle i u brojnim odlukama Europske komisije kao i jedan legitimni interes koji se štiti, tako da smatram pored okoliša, nacionalne obrane i sigurnosti te zdravlja je apsolutno potrebno dodati …/Upadica: Hvala vam./… gospodarski interes. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Zrinušić, Zdravko** Vezano za ovo prvo pitanje spomenuo bi da to nije odluka nego službena opomena odnosno to je uobičajena komunikacija između Europske komisije i država članica u kontekstu bilo kojeg postupanja ili ne usklađenja pravne stečevine i norme pojedine države. U ovom slučaju kada smo prenosili samo direktivu Europska komisija je uočila određene ovaj nedostatke zakona i putem te službene opomene koje je klasična komunikacija između Europske komisije ponavljam i državnih tijela, dakle nije uobičajeno naravno to se može dati, ali ni uobičajeno da se ta komunikacija u smislu opomene stavlja kao prilog pojedinih zakona. da neće, da će nakon ovoga usvajanja ili izmjene ovih propisa Europska komisija ponovo neće razmatrati ovaj zakon kao i bilo koji drugi zakon. Što se tiče ove norme Članka 62. jasno je da mora gospodarski biti interes …/Upadica: Hvala vam./… RH i slažem se. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolegice Petir, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih se željela referirati na potkoncesije, naime znamo da su vode, šume, poljoprivredno zemljište javno dobro, od interesa za RH, da moramo sa marom dobrog gospodara ustvari upravljati sa tim dobrima i ovdje je bilo u početku nekih dvojbi i rasprave, a i javnost sa pažnjom uvijek prati što se događa sa našim vodama, šumama i poljoprivrednim zemljištem pa bi htjela čuti jedan jasan i jednoznačan odgovor od vas kad je riječ o potkoncesijama. Jesu li moguće potkoncesije za vode, šume i poljoprivredno zemljište ili nisu? hvala lijepa. Što se tiče vašega pitanja samo bi ponovio, dakle ovo je krovni zakon koji određuje način dodjeljivanja ovaj koncesija, a što se tiče poljoprivrede poseban Zakon o koncesijama u poljoprivredi dalje razrađuje to područje. S obzirom da je zakon i dopušta to je tržišno na kraju krajeva natjecanje, davanje i u koncesiju bilo kojeg koncesijskog dobra. Zato je u ovom slučaju u čl. 69. išao se dodatno mijenjati, čak smo dio norme usklađivali sa Državnim odvjetništvom da ne bi bilo izigravanja postojećih normi zakona u smislu gospodarskog interesa, kao što je maloprije kolegica navela, pa da dobije neko koncesiju na 100, a ovaj daje u potkoncesiju koja nije bila do sada osnovica za izračun koncesijske naknade prema RH. Nadamo Nadamo se da će sada i uvjereni smo u biti, da se sada ovakva norma potpuno eliminirati takve dosadašnje slučajeve, a ukoliko ih je uopće bilo u smislu nastojanja da se izbjegnu plaćanja koncesijskih naknada. **Škoro, Miroslav (DP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Nije mi jasno zbog čega ovaj zakon ide u hitnu proceduru. S druge strane iako sam protiv stereotipa jasno mi je da postoje stereotipi, jasno mi je da u EU postoje zemlje koje su specijalizirane za proizvodnju vina, neke proizvode maslinovo ulje, neke proizvode avione, neke proizvode automobile, mi smo jedna lijepa zemlja koja je vjerojatno predviđena za odmor, lijepa, bogata zemlja i puno je onih koji imaju aspiracije na ono što mi imamo, što se zove prirodno bogatstvo. Suverenitet jedne zemlje definitivno je teritorij, je narod i svakako je vlast. Ono što mene zanima i niste odgovorili gospođi Petir kada su u pitanju potkoncesije. Pretpostavljamo li mi ovim da EU ustvari traži jednostavni način kako da dođe do bogatstava Hrvatske jel je do sada bila suočena sa puno manipulativnih radnji kada je to u pitanju, dakle da se pojednostavni cijeli proces. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor. diskutirano u smislu zašto je zakon u hitnome postupku. Ja bih samo ponovio da je naša intencija bila, naravno odluku donosi o tome HS, naša intencija je bila u tom smislu da je već 7. travnja HS bio usvojio ovaj zakon u prvom čitanju. U međuvremenu su bili izbori i konstituiranje ponovno HS-a i kako nije na tim sjednicama bilo sadržajnih primjedbi ili prijedloga ocijenili smo da s obzirom na mogućnost koju pruža Poslovnik HS-a da se ide u hitni postupak. Što se tiče drugoga, europska direktiva odnosi se na sve države članice kako na RH tako i na bilo koju drugu i u tom smislu cijela direktiva prenašana je u ovaj zakon, ne samo ovom sada izmjenom kada se želi da se u potpunosti uskladimo. Same intencije direktive ja ne bih špekulirao, ali u svakom slučaju želja je bila da se uvede na cijelom području RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam državni tajniče. Sada je na redu kolega Brumnić. Izvolite. Štovani predlagatelju. Kolegica Benčić vas je upozorila da niste saborskim zastupnicima dostavili sve elemente na temelju kojih bi mogli donijeti kvalitetnu odluku. Vi ste na to odgovorili da je takva praksa. Ja mislim da je takva praksa loša i bi ju trebalo ubuduće mijenjat. Ali moje pitanje je išlo vezano za nešto drugo. Ovim zakonom nigdje nije propisano u kojem roku se trebaju postojeće koncesije uskladiti sa ovim zakonom, a omogućeno je davanje u potkoncesiju odnosno stavljanje hipoteke na postojeće koncesije. Pa vas pitam pošto postoje koncesije koje su vrlo skupe za građane ove zemlje, da li mislite i na koji način mislite riješiti problem da se prvo netko mora uskladiti sa ovim zakonom koji ima dobre elemente, a tek onda da može raditi druge pravne radnje u odnosu na ekonomsku isplativost njemu te koncesije? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepo. Ovo prvo nisam rekao da nije uobičajeno u smislu službenih dokumenata, ali ovo je komunikacija između državnih tijela i Europske komisije, pa u tom smislu nije uobičajeno u tom smislu nije uobičajeno da se dostavljaju komunikacije između Ministarstva financija i Europske komisije ili Ministarstva poljoprivrede u tom smislu sam samo rekao. Jasno, ukoliko bilo što treba pojasniti ili dopuniti, mi smo potpuno tu na raspolaganju i ukoliko se želi ocjenjivati da li smo mi prenijeli sve službene opomene ona sama po sebi nije akt u kojem je rečeno kao što je direktiva mora tako i tako nego opomenu u kontekstu neusklađenosti, dakle procesni dokument. Što se tiče ovoga drugoga, jasno je da je zakon već od 2017. donijet i u tom procesu zadnje tri godine su se trebali usklađivati svi ugovori, a oni koji su bili na snazi očito do isteka samih ugovora osim ukoliko sam zakon nije zahtijevao drugačije. Došli smo do kraja s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda ćemo krenuti sada sa raspravom. Prvi je na radu Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i poštovani kolega Miro Bulj.

Poštovani građani, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Volio bih da je ministar oko ovako bitnih zakona. Kada govorimo o koncesijama, koncesije su izvor korupcije, nepotizma, pljačke dobra hrvatskoga naroda. Možemo se vratiti, citirat ću i ovome zakonu šta je sporno, smatram da bi ovaj zakon trebalo povući, klub Mosta, da bi trebalo ne pozivat se na direktivu direktivu EU. Hrvatska je inače prenormirana država što se tiče zakona, tako da u toj šumi zakona isključivo može se dogoditi, evo kolega Bačić je maloprije spominjao da ja govorim neistinu, može se dogoditi Zlatni rat. Znat što je bilo na Zlatnom ratu? Znači može se dogoditi da se pomorsko dobro, podmorje i sve ostalo što imamo u RH može se manipulirati jer je prenormirano. A mi kao poslušno sad odjednom imamo direktivu EU da razvlastimo HS jel HS ne zna što je strateški nacionalni interes. E al zato zna doli u mojoj županiji, župani su znali da je strateški nacionalni interes Zlatni rat na Braču, to su lipo dali koncesiju, bez ikakvih problema, to lipo podilite i koliko je ovo sve skupa smiješno, evo, iza ćemo imati proglašenja parka Dinara, prirodnog parka prirodnog Dinara u isto vrijeme kad su dali koncesije, .../Govornik se ne razumije./... koncesije za bušenje Dinare, istraživanje Dinare i brojne druge stvari kad su davali koncesiju u isto vrijeme da to ode sa strane, ministar isti, Ćorić, zato ja govorim da je Ministarstvo gospodarstva i okoliša vatra i voda, da je to greška što je se spojilo, u isto vrijeme kad je raspisao koncesiju da se buši Dinara, da se istražuju ugljikovodiki vjerojatno INA MOL, Mađari koji će bušiti, valjda u interesu hrvatskog naroda će oni to istraživati, kao što su radili na Jadranu pa su rezultate dobili strani ovaj strane kompanije koje su bušile, Hrvatska i nema te rezultate. U isto vrijeme se proglašaje park kao pokrenuta procedura za proglašenje parka prirode Dinara. Zašto? Zato što je u nas sve manipulacija, prenormiranost. I odakle pravo, državni tajniče, bez ikakve dokumentacije, obrazloženja, argumentacije, kazati, direktiva EU kaže vama, gospodo koje je narod birao, vi ste nitko i ništa. Pa raspustimo Sabor. Prepišite te direktive, more neki čovjek koji danas imamo u sustav, na računalu isprinta, prepiše te direktive, Andrej Plenković, premijer se i inače poziva da je on ugledni, tj. utjecajan unutar EU, prepišite to i ne triba Hrvatski sabor. Razvlastite nas, napravite diktaturu kao za vrijeme kraja Aleksandra što je bilo. Napravite diktaturu i to je to, zašto bi mi, kolegice i kolege ako nas je narod birao i da nam mandat, sebe razvlastili da mi ne znamo što je strateški nacionalni interes. U obrazloženju, nikada to Sabor nije koristio. Znači sad bi tribali pristati da ne znam, brisati i ratno stanje da nema uopće kako se proglašava ratno stanje jer, šta bi to uopće netko proglašavao ili će to ikada biti. Zato ne smijemo dozvoliti da ovaj zakon prođe. Pozivati se na .../nerazumljivo/... prošli mandat u prvome čitanju je smiješno jer u prvom čitanju se ne mogu davati amandmani, a prijedlog je, što ste govorili vi, ćete to bacili pod tapet, tako da je ovo sve se gura, ovo je sve ispod žita, toliko sumnjivo, da nas razvlaste, HS, a vi niste sposobni kao hrvatska Vlada podijeliti 400 tisuća hektara poljoprivrednoga zemljišta u koncesiju hrvatskom seljaku. Da uzore tu zemlju, da budemo samodostatni direktiva EU, vidite vi hrvatski saborski zastupnici, vi šta vas je narod birao, lipo taj čl. 62. st. 2 bivšeg zakona, tj. važećeg zakona, ovim prijedlogom ćemo mi to izbrisati jer vi o tome nemate pravo odlučivati. To što vas je narod birao, koga je to briga. Dajete cijelu lipo Hrvatsku u koncesiju europskim birokratima i neka oni lipo propisivaju što je za koncesiju, kako ćemo dati naše izvore vode kao što smo zvali, dali, ja sam i rekao, kako smo, evo, izvor Cetine 2015. raspravljali se 37 sekundi davali stranom investitoru, da crpi vodu, prodaje vodu na, nije kriv taj investitor, on je iskoristio tu mogućnost, vjerojatno je dobro potkožio te koji su odlučivali, 37 sekundi je se na Vladi raspravljalo. 37 sekundi. Na 30 godina, 5 tisuća kuna godišnje, izvor Cetine, čista bistra voda. I sad se ta voda naravno, izvozi, ljudi imaju ogroman profit, a ljudi okolo nemaju ni za struju platiti, gdje žive, razumije./... na cesti, prekrasno područje za život hrvatskog čovjeka koji je mogao eksploatirati to, naša pamet, naši ljudi, međutim, to je u 37 sekundi, 5 tisuća kuna mjesečno, pa to 3 krave koje ima popiju 5 tisuća kuna vode. To je istina. I sad odjednom treba razvlastiti Sabor. Državni tajniče, razvlastite nas da to skinemo taj članak i vi to nama donili da mi to napravimo, najbolje bi bilo, kolega Bačiću, vi kao najveća stranka vladajuća, da donesete ove lipo jedan zaključak i rečete, razvlastit ćemo Sabor od svega, uvodimo diktaturu, možete što god glasati, što god reći, ionako premijer kad dođe ovde bahato odgovara saborskim zastupnicima, ne bi reč da nas je on imenovao, da je on, da smo mi, kao što ste vi, čedo njegovo, ne, mi smo saborski zastupnici i zato predsjednik Sabora i predsjedavajući uvijek mora, bilo tko predsjeda, mora biti u zaštiti saborskih zastupnika jer to je mandat koji nam je dao narod. Kakav, kakvu ćemo ocjenu dobiti, to ćemo vidjeti. Ja smatram, još jednom u ime Kluba Mosta da povučete, tražim od vas, zahtijevam od vas, zahtijevam od vas, kolegice i kolege, da budemo jednoglasni, da uputimo zaključak prema predsjedniku HS-a da se ova točka dnevnog reda povuče dok se ne da cijela dokumentacija. Ovo je zadnje čitanje. U biti, ovaj zakon ste donijeli nama kao kukavičje jaje da mi sami sebe razvlašćujemo. Što će se događati sa hrvatskim strateškim resursima? Što će se događati, podmorjem,

nego puna primjena IGP-a sa svim .../nerazumljivo/... ovaj sastavnicama. Niste željeli, niste imali hrabrosti zbog neke direktive, napisa neko u Bruxellesu direktivu,

Znači naša vlast slavila uhićenje, a kako će se onda odnositi prema nacionalnim resursima? Zato vam ja predlažem da bi vi kolege iz vladajući, vi u ime vlade da pošaljete zaključak da razvlastite HS, bilo bi korektnije, bar bi znalo o čemu se radi, ne bi nas triba narod plaćat, ne bi tribali dolazit ovdje bez veze, a ne stvarate manipulacije i pogodno tlo. Pa vidimo šta se događa s JANAF-om, čudno, pa šta je čudno to s JANAF-om? Šta je bilo s Šta je sa vjetroparkovima? Šta je sa svim resursima strateškim koje imamo na području RH? Sa sunčevom energijom šta je? 0,3% sunčeve energije je u Hrvatskoj od ukupne energije koju proizvodimo, EU 5%, Finska više od Hrvatske, a mi bogati, Bogom nam dato da imamo puno sunčanih dana. Sve će biti, ako ovo prođe kolegice i kolege razvlašćujemo sami sebe ovim čl. 62. kojega se briše st. 2., dobro ga pročitajte. Nikakva direktiva ove EU nas ne smi pokolebat. Sve su nam uzeli, ako i ovo damo i prepustimo da odlučuje vlada onda nas triba raspustit, ne triba sabor. Zašto nas narod plaća? Zašto sam doša iz Sinja da primam plaću ovdje? Zašto? Raspuštimo HS bolje, da to još jednom ponavljam, povucite ovo, a vas kolege zastupnike i zastupnice pozivam da ovo ne podržimo. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Kolega povrijeđen je čl. 238. jer se gospodin i kolega Bulj u nekoliko navrata direktno meni obraća i pokušava mene i saborske zastupnike i hrvatsku javnost uvjeriti kako su njegove zablude u ovom zakonu normativno uređenje ovog zakona. Kolega Bulj, niste u pravu.

izlaganja kolege Bulja, kako bi se dodatno konzultirali o ovom zakonu i to čl. 62., ali kako bi se svi konzultirali o tome ima li vladajuća većina više većinu u HS s obzirom da je stigao zakon …/Govornik se ne razumije/… zastupnika, od toga jedan pripadnik vladajuće većine. Osim toga, predsjedniče sabora i vi ste prekršili Poslovnik jer ste kolegu Zekanovića udaljili isto i odmah, a niste mu prije toga dali dvije opomene, to je čl. 237. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček, ovako ja ću vas sad zaustaviti, dakle sada vi, ovako samo malo, kršite Poslovnik, dakle stanka se može tražiti zbog točke dnevnog reda, to je prva stvar. Druga stvar, vidim da je kolega Zekanović dao izjavu medijima u kojem na neistinit način prikazuje ono što se ovdje dogodilo. On prvo nije bio nazočan kada je bila u pitanju njegova replika, pa nije dobio riječ. Nakon toga je ušao, uletio je u sabornicu, utrčao i tražio je stanku ja sam mu stanku odobrio. Međutim, u vrijeme dok sam mu odobravao stanku on je hodao i otišao na drugu stranu, razgovarao s vama, ja sam ga dva ili tri puta pozvao da se vrati, on me je potpuno ignorirao i nakon toga sam mu oduzeo mogućnost da traži traži i obrazloži stanku. Ja nisam imao uopće pojma o čemu on želi govoriti, a on sad javno govori medijima da sam ja njemu spriječio da govori o ovom skidanju imuniteta za dvojicu zastupnika. Dakle, na vrlo jedan ružan i neistinit način prikazuje ono što se dogodilo u sabornici. Ja sam dužan sada reagirati i objasniti o točno o čemu se je radilo. Dakle, ja vam ne mogu po ovoj osnovi dati stanku, ali ne ništa ne skrivam, slobodno govorite, odite ispred sabornice i govorite što god želite, ali ovdje postoji red, procedura i Poslovnik i njega se moramo držati. **Pavliček, Marijan (HKS)** Slažem Idemo ovaj dalje, sada je na redu Klub zastupnika HSLS-a i Reformista i poštovani kolega Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, poštovane i uvažene kolegice i kolege, poštovani tajniče, državni tajniče. U Hrvatskoj pitanje koncesije uređuje Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama pri čemu se prvi smatra općim, a drugi posebnim zakonom, a koji nisu međusobno usklađeni i koji se primjenjuju na temelju dva različita pravna načela i što je zapravo u ovom zakonu i problem. Pravni se okvir dodatno usložnjava zbog činjenice da je od 2014.g. na snazi i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o dodijeli Ugovora o koncesiji usvojena u cilju zaštite tržišnog natjecanja u kojoj se dugotrajnim koncesijama smatraju sve koncesije dulje od 5.g. jer se smatra da se dugotrajne koncesije negativno utječu na tržišno natjecanje, to je stav EU. Oni ne potiču duže koncesije. S druge strane, u hrvatskom je pravnom sustavu moguće izdati koncesije na razdoblje od 5 do 99.g., što je samo po sebi sporno. Evo kad gledate to je 4 investicijska ciklusa ili dva životna vijeka, koncesija bilo kakva duža od 20.g. je zapravo upitna, za 100.g. pitanje je jel ćemo imati zapravo uopće državu u ovome obliku. uvjetima neusklađenosti dva zakona, Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, te u uvjetima mogućnosti primjene dva pravna načela mi u HSLS-u smatramo nužnim predložiti 5 amandmana kako bi se odgovarajuće zaštitio javni interes RH. Prvi Prvi amandman koji ćemo podnijeti odnosi se na čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji i onemogućava izdavanje koncesije na pomorsko dobro za potrebe turizma na razdoblje od 99.g. Ovaj amandman HSLS ulaže imajući u vidu činjenicu da je u prošlom sazivu raspravljana o mogućnosti sklapanja sporazuma koji bi se na lokaciji Muzil u Puli izdala koncesija na 99.g. uključivo i na pomorsko dobro. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH. Koncesija od 99.g. na pomorsko dobro ugrožava tržišno natjecanje i sukladno je direktivi Europskog parlamenta br. 23. iz 2014.g., sekcije 3, čl. 18. st. 2. i pravni poredak RH, pogotovo unutar EU koja dugotrajnu koncesiju smatra zaprekom tržišnom natjecanju. U čl. 4. i 5. ovog predloženog dopune zakona predlaže se koncesije moraju se uskladiti sa gospodarskim razvojnim planovima i prostornim planovima. Smatram da je tu nužno se usuglasiti sa generalnim urbanističkim planovima i detaljnim urbanističkim planovima jer se koncesije mogu izdati u gradovima i drugim gusto naseljenim područjima te se prilikom izdavanja moraju uzimati u obzir i određene planove nižeg reda gradova ili općina jer je moguće da gospodarskim razvojnim planovima koji ne vode računa o generalnom urbanističkom planu ili o detaljnom urbanističkom planu, mogu se ozbiljno narušiti javni interes. U čl. 9. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, predloženo je brisanje čl. 62. što smo danas čuli već nekoliko puta i koji je zapravo najsporniji iz stavka 1. čemu se HSLS oštro protivi jer brisanje ovog članka onemogućava se Hrvatskom saboru da prekine dugotrajnu koncesiju ukoliko ocijeni da se koncesijom narušava javni interes. postojanje neusklađenosti Zakon o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prijedlog o ukidanju mogućnosti da Hrvatski sabor donese stav o prekidu neuspješnih dugotrajnih koncesija u skladu sa javnim interesom je neprihvatljiv. Zbog toga je brisanje ovog članka neopravdano a objašnjenje koje stoji uz prijedlog brisanja je neosnovano i nedovoljno. Također smatramo da izdavatelj koncesije tj. tijelo javne uprave mogu biti javne općine i gradova, mora evaluirati podkoncesije svakih 4 g. u tom smislu, može se dogoditi da budući koncesionari ne ispune uvjete izdavanja koncesije te preusmjere svoje aktivnosti u smjeru izdavanja podkoncesije drugim subjektima. Zato je nužno da tijela javne uprave koje su isto po zakonu u cijelosti nadležna za zakonitu primjenu koncesije, imaju mogućnost vrednovanja podkoncesije koje su također u nadležnosti koncendenta te mora biti propisana u kraćem vremenskom rokovima rokovima usklađenim sa direktivama Europske komisije od 2014. kako bi se i zaštitilo tržišno natjecanje i javni interes. HSLS smatra da Hrvatski sabor u naporu da harmonizira nacionalni pravni sustav sa direktivama EU-a ne treba podržati elemente kolonijalnog pravnog sustava u izmjenama i dopuna Zakona o koncesiji. Hvala lijepo. Idemo sada dalje, sada je na redu poštovana kolegica Marijana Puljak u ime Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Drage kolegice i kolege, pred nama je dakle prijedlog izmjena Zakona o koncesijama koje su nastale nakon službene opomene koju nam je uputila Europska komisija, nismo bili dakle sasvim usklađeni sa i evo slažem se sa kolegicom, da bi valjalo svakako vidjeti taj original dokument iako smo čuli da je to uvriježena praksa ali evo, možemo i tu praksu i promijeniti i bilo bi dobro da smo vidjeli sadržaj i original dokument .../Govornik se ne razumije./... kako bi uklonili sve sumnje da zapravo ove izmjene i nisu možda sasvim u skladu sa tom opomenom i nisu adekvatno prenesene. U ovim izmjenama dakle slažemo se nekim ovdje izmjenama, definicijom gospodarskog subjekta preciznije se definiraju dakle odredbe o sukobu interesa, liberalizira se mogućnost podugovaranja, sklapanje ugovora podkoncesije definira se u okviru dokumentacije za nadmetanje tako da je budući koncesionar unaprijed upoznat sa svim detaljima, studija opravdanosti mora uključivati usklađivanje i sa prostornim planovima, dakle iako kažem sa nekim stvarima se slažemo, ovo je okvirni dakle Zakon o koncesijama koliko god on dobar bio na kraju se u primjeni tog zakona isto kao i kod drugih zakona dogodi da u njegovoj implementaciji, njegovoj primjeni dolazi do problema. Ovo je krovni zakon koji se dakle određuje postupak davanja koncesija u raznim područjima a onda u tim područjima se, u tim djelatnostima idemo na sektorske zakone koji onda definiraju detalje. Zašto su koncesije zanimljive, zašto izazivaju butu u javnosti, zato što se najčešće povezuju sa raznim aferama korupcijskim, sa klijentelizmom, mogu evo govoriti i iz svoje županije, Splitsko-dalmatinske županije, dakle česte afere su povezane posebno sa koncesijama na pomorskom dobru, sjetimo se evo nekadašnjeg i župana splitsko-dalmatinskog koji je izbačen iz utrke za novi mandat radi afere na Zlatnom ratu, sjetimo se nekadašnjeg gradonačelnika Splita koji trenutno podržava vlast u županiji a to podržavanja zapravo održava koncesije, njegova koncesija na marijansku plažu Bene, koncesija koja mu je višekratno produžavana iako ima enormne koncesijske dugove i činjenica da ima nalog za rušenje bespravne dogradnje restorana, tamo imate čak i prijatelja Predsjednika Milanovića koji je izgubio i koncesiju tamo na Vruji, bez obzira na to nastavlja bez ikakvih problema gradnju tamo. Dakle koncesije je jednostavno da najblaže kažem, nemaju dobru percepciju u javnosti radi brojnih afera, dakle izazivaju asocijaciju na korupciju i klijentelizam. Posebno evo ovdje već sam spomenula, pomorsko dobro, problem koji postoji godinama u Hrvatskoj, to je sukob između ovog Zakona o koncesijama kao detaljnog krovnog propisa i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Upravo zbog ovih nesuglasja, u praksi se događa da se u primjeni tih zakonskih propisa pretvara se u improvizaciju slučaj do slučaj, evo i kao što sam rekla, i brojne afere i to se nesuglasje onda iskoristi u tome da javni interes se zapravo podredi parcijalnim i nekim dnevno političkim interesima. Zbog toga su i kriterij i odabir najpovoljnije ponude na pomorskom dobru jako važni, oni jesu precizno definirani u ovom zakonu, pitanje dakle je li onda primjena uredbe kada se radi o kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, jel bi se trebalo onda staviti van snage, dakle nesuglasje ovih zakona, ovog krovnog i kasnije sektorskih zakona, dovodi do kaos ja bi rekla u implementaciji. Javni interes mora predstavljati dominantni kriterij kod odabira najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije pogotovo evo na pomorskom dobru, dakle treba uspostaviti ravnotežu i između javnog interesa i privatnog sektora i rješavanje mnogobrojnih ovih konfliktnih situacija. Dakle prvi korak je zasigurno usklađivanje ovog krovnog zakona sa direktivom, kažem, bilo bi dobro vidjeti taj original, tu opomenu koja nam je stigla a kasnije i sa svim ostalim sektorskim zakonima. Hvala. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovana kolegica Sandra Benčić. Zahvaljujem vam. Dakle navela sam već da smatram da je jedan od osnovnih problema uopće da bi mogli procijeniti kvalitetu ovih izmjena, činjenica da nismo dobili osnovni dokument zbog kojeg se ulazi uopće u izmjene Zakona o koncesijama a to je službena opomena ili .../Govornik se ne razumije./... decision koji nismo imali prilike vidjeti. G. Bačić je meni u raspravi danas napomenuo da smo se mogli potrudit doć do tog dokumenta pa je spomenuo tekst direktive. Tekst direktive je dostupan, ne mijenja se zbog direktive nego zbog načina što nismo bili te što smo dobili u odluci specifikaciju u kojem djelu se trebamo još dodatno uskladiti sa direktivom jer želim vidjeti taj tekst jer smatram da ovdje postoje prijedlozi određenih izmjena koji nisu na taj način vjerojatno bili specificirani u odluci jer jako dobro znam koliko u detalje kada Europska komisija nešto propisuje ili kada govorim o tumačenju direktiva, ide ili ne ide, dakle jer kad se o direktivama, direktive obvezuju po cilju a ne po po sadržaju odnosno po riječi samog teksta, dakle mi se moramo uskladiti sa ciljevima direktive a način na koji ćemo to napraviti naravno ovisi o nama odnosno o ovom tu parlamentu. Zašto ste vi izabrali način koji u potpunosti dakle sada omogućava bez ograničenja sklapanje založnog prava od stranih financijskih, stavljanje založnog pa evo, tu ima puno zastupnika iz Slavonije, mislim da je važno da se zapitamo ako financijske institucije mogu stavljati založno pravo na primjerice poljoprivredno zemljište ili primjerice pomorsko dobro, u čijim rukama će biti naše luke, u čijim rukama će bit na kraju naše poljoprivredno zemljište. Kad kažemo založno pravo, govori se o založnom pravu na pravo, ne na, ja to jako dobro znam, ali ako je to pravo dato na 99 g., čije je to? Čije je to? Čije je to? Ili ako je dato na 30 godina. 30 g. mi ne možemo koristiti određeni dio nekog dobra, poljoprivrednog zemljišta, luke itd. Ja znam da se radi o koncesiji na pravo a ne na samu stvar, predmet ili samo dobro. Međutim kada je ono dugotrajno a to ste vi omogućili onim zadnjim izmjenama Zakona o koncesiji, dugotrajne koncesije, gdje sada nam se još reže i mogućnost da te dugotrajne koncesije iz određenih razloga javnog interesa ovaj Sabor može raskinut, te koncesijske ugovore, dobivamo zapravo to da ćemo moći davati javna dobra u koncesiju na izuzetno dugo vrijeme bez mogućnosti da na to reagiramo i da kada procijenimo da je kontra javnog interesa RH, da to ukinemo. Zašto? Zato što ste krivo se išli usklađivati jer ste izbrisali mogućnost da Hrvatski sabor, dakle ukine ugovor ugovor o koncesiji u trenutku kada smatra da je kontra javnog interesa, tako je ostali su interesi u stavku 1. Niste dodali gospodarski interes, zašto pobogu, kraj okoliša, zdravlja ljudi i obrane i sigurnosti niste dodali gospodarski interes koji je legitiman cilj po europskom pravu, dakle tu vam Europska komisija za to ne može reći ništa. Dakle niste dodali gospodarski interes i niste dodali da u postojanju tog interesa odlučuje Hrvatski sabor. Dakle nije dovoljno da ostane stavak 1., treba ostati stavak 2. ali se mora referirati na interese iz stavka 1. jer je, istina je, ne možemo samo napisati interes, moramo ga definirat, tu je komisija u pravu, ne može bit bilokoji interes, jel'. Ok, dalje. Podugovaranje, podugovaranje smo problematizirali još kad sam bila članica civilnog društva da dakle kada se radi o podugovaranju na nečemu što je dano u koncesiju, posebice primjerice kada se radi o poljoprivrednom dobru ili kada se radi o pomorskom dobru, da ono mora biti ograničeno u djelatnosti, da djelatnost mora biti spojiva i da ona mora biti vezana. Ona sada to nije više. Dakle ovim izmjenama još se dodatno liberalizira čitav sustav podugovaranja gdje se zapravo ne mora ne mora propisati odnosno ne ograničava se način koje to vrste aktivnosti mogu biti. Kaj bumo, na plažama imali ne znam, koncesije koje veze nemaju sa ničim? Dakle, pa mora biti na neki način ograničena jer i u prethodnom dakle zakonu, u zakonu iz 2017., dakle u originalu, ona je bila ograničena na način da se radi o nekim sporednim djelatnostima na tome. zašto to nije sad ostavljeno u ovim izmjenama, ne znam. Dakle, napomenula bi da ono što je još važno, da ste stavili, nisam napisala toćan broj članka ali se mijenja dakle način na koji se određuje moment od kada pravna osoba dakle koncesionar je isključena i ne može više obavljati djelatnost na rok od 3 godine. E sada, to je prije bilo od pravomoćnosti presude, sada je od određenog događa, od trenutka određenog događaja. To bi zapravo bilo dobro. Kada to ne bi bilo problematično u odnosu na članak gdje se kaže da je jedan od razloga isključenja pravomoćna presuda, je li? E sad, ako mi čekamo pravomoćnu presudu, a on je isključen od trenutka događaja, dok ta pravomoćna presuda dođe kroz 3 godine, vi mu to više nećete moći odrediti, razumijete? Okej, ali morate to specificirati, samo kažem, dajte onda specificirajte, da u slučaju kad se radi o sudskom postupku, da se onda ne računa od trenutka događaja jer ni ja ne znam ni za jedan postupak u ovakvim slučajevima koji traje koji traje manje od 3 godine, je li? Eto, toliko, tu bih stala. Napomenula bih, još jednom da je zaista problematično ići u ovakve točkaste izmjene, da je problematično što nismo iskoristili sad ovaj moment da zapravo zaštitimo više javna dobra. Problematično je, da niste sad iskoristili, mi ćemo to staviti u amandman, da tamo gdje se .../Govornik se ne razumije./... strateški interesi RH, pa su to primjerice, naftovodi, plinovodi i strateška infrastruktura za to, što niste naveli i stratešku infrastrukturu za obnovljive izvore energije. Jedne od ključnih koncesija koje se daju u bescjenje u Hrvatskoj su upravo koncesije za obnovljive izvore energije, evo, tamo za germotermalne izvore, frajer lupa na poticajima 100 milijuna godišnje, RH od toga dobiva ono apsolutno siću, dakle, dobio je koncesiju i još dobije poticaje i sav njegov prihod je od tih poticaja za obnovljive izvore energije, a mi od toga uzimamo ono doslovno sitniš. Dakle, pa moramo naravno, staviti da je pod strateške interese, kada nabrajamo energetske izvore, su valjda to i obnovljivi izvori energije, ne moramo to valjda ponavljati koliko je to važno ovdje nakon što smo pričali danima o aferi Krš Pađene. Hvala vam. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Boris Lalovac. (SDP)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama sa konačnim prijedlogom zakona, kao što se uvodno ovdje već bilo rečeno, ovo je zakon koji je već donesen 2017. g., onda ide primjedba EU komisije i onda ovaj isti zakon je zapravo već bio u u Saboru, odnosno u onoj tamo zgradi, INA-inoj zgradi, čini mi se da smo tamo raspravljali u 4. mj. zapravo 2020. g. i onda nismo imali vremena, bilo je prvo čitanje i nismo imali vremena u drugo čitanje i sada iz toga razloga, razumijem, zato se ide sad u žurnu u žurnu proceduru, odnosno da ide prvo i drugo čitanje objedinjeno, više zbog tih tehničkih razloga što nismo imali tada mogućnost zbog raspisivanja izbora. Zakon o koncesijama je, dosta je ovdje govoreno danas o pojedinačnim koncesijama, malo se ovdje osvrnuo da je ovo krovni zakon. Ovo nije zakon koji određuje bilo koje područje, davanje koncesije ili za telekomunikacije ili za naftu ili za pomorsko dobro ili za bilo što drugo. Ovo je jedan krovni općeniti zakon kojim se uređuju opća pravila, opća pravila znači. I onda pod tim općim pravilima sva ministarstva, odnosno, uglavnom su to 3 ministarstva koja raspisuju i daju koncesije na javnim dobrom. To vam je uglavnom Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede. Znači to su ministri, odnosno koji svojim zakonskim aktima i podzakonskim aktima reguliraju pojedino područje koncesije. Međutim, nisu samo oni, znači ima ih ukupno oko negdje 23 područja koja se posebno određuju u tim sektorskim zakonima. Znači ovo je jedan krovni zakon koji kažu kakva bi trebala biti pravila igre za sve, bez obzira da li se radilo o pomorstvu, da li se radilo o nekakvom drugom, o drugom zakonu. Znači bez obzira da li se radi o eksploataciji mineralnih sirovina, preko korištenja voda, komunalnih djelatnosti, koncesija na pomorskom dobru, turizmu, zdravstvu, itd. Ono što je zapravo, ja bih svoju raspravu u tom smjeru pokušao fokusirati je zapravo koliko mi uopće dobivamo novaca od tih koncesija, kako su to naša blaga, kako tu jako puno Hrvatska bi trebala zarađivati od javnog dobra, davanja koncesija, itd., pa da pokažemo kao društvo, kao zemlja, kao nacija koliko smo u tome uopće uspješni. išlo zapravo i moje pitanje državnom tajniku koji je danas rekao taj podatak da je to u 2018. g. milijardu i 300 milijuna kuna. Znači milijardu i 300 milijuna kuna ukupno .../Govornik se ne razumije./... od svih ovih koncesija koje su u korištenju tog javnog dobra. U Registru koncesija je negdje oko 9 tisuća ugovora. ugovora o koncesijama je trenutno u registru koji su objedinjeni, koji zapravo kontrolira na jednom mjestu Ministarstvo financija. Od tih 9 tisuća koncesija, 4293 ugovora ili 43% svih koncesija u Hrvatskoj su odnosi na zdravstvenu djelatnost. Znači na zdravstvenu djelatnost 43% koncesija. Poslije toga, za područje rudarstva, znači eksploataciju mineralnih sirovina oko 1348 ugovora ili negdje oko 15%. Znači drugi po su eksploatacije. 1000 koncesija je na pomorskom dobru, znači oko 11% svih koncesija u Hrvatskoj. 932 koncesije su lučke uprave, koncesije za komunalne djelatnosti oko 500 ugovora i koncesije za korištenje vode 440 ugovora. Znači od ovih 9 tisuća ugovora, to vam je zapravo sve ovo što mi danas pričamo je 9 tisuća kako je raspoređeno. Međutim, ono što ubiremo, koliko novca ubiremo jer taj novac od koncesija se dijeli na državni proračun, jedan dio i drugi dio ide jedinicama lokalne i regionalne samouprave odnosno općinama, gradovima i županijama, I tu je onaj dio sad, da vidimo kako smo koncentrirani od ovog cjelokupnog iznosa od 9 tisuća ugovora o koncesijama od milijardu i 400 milijuna kuna ili 300 milijuna kuna, najveći dio prihoda su koncesije za eksploataciju nafte i plina i to uglavnom uplaćuje samo jedna kompanija i to je INA. Ja ne znam, ako vi znate neke druge još kompanije koje koriste te koncesije, pa mi recite, ali evo, to mislim da je glavni, glavnina je, znači od milijardu i 300 skoro pola milijarde dolazi od INE. Kako je dalje raspoređeno? Od tih milijardu i 400, znači 500 dolazi od INE, 440 dolazi od Telekoma, znači od 3 Telekoma, znači HT, A1 i TELE2 oni uplate 440 miliona i to vam je zapravo već blizu milijarde kuna kuna 4 kompanija, od milijardu i 300, 4 kompanije vam uplate u Hrvatskoj blizu milijardu kuna. Znači kako su segmentirane zapravo cjelokupno ova naša priča zapravo o koncesijama dok su koncesije na pomorskom dobru iznose samo 120 miliona kuna. To je možda po meni malo problematično s obzirom da imamo 1.000 koncesija, dobivamo 120 miliona, 118 miliona kuna na pomorskom dobru, to vam je negdje 100.000 kuna po koncesiji, znači 8.500 kuna mjesečno, 100.000 kuna godišnje po koncesiji. Mislim da je to područja kada gledamo pomorsko dobro i koje je uređeno posebnim svojim jednim zakonima trebamo se zapitati da li je to od tog pomorskog dobra stvarno dobijamo 100 miliona kuna. 100 miliona kuna zapravo je ništa kad u cjelokupnoj ovoj priči. I kada razbijete cjelokupni ovaj sustav koncesija koji ovdje govorimo da su to nekakve silne milijarde itd., vidimo da samo 4 kompanije uplaćuju zapravo 90% se odnosi na cjelokupni taj program, Također, najveći dio tih koncesija ono što je mene sad ovdje zabrinjavalo je da taj trend pada prihoda koncesija je nastavljen. Ja govorim zadnje podatke koje mogu dobiti na internetu Ministarstva financija koje je izvijestilo Vladu to je bila 2018. godina, milijardu i 300 miliona. Ovdje je državni tajnik jutros rekao da je pala taj dio prihoda je pao na milijardu je pao 2019. godine kada smo imali najveći gospodarski rast, znači još nije bilo Covida, znači pali smo, a sad smo pali na 570 miliona kuna u 8 mjeseci, ok možda tu ima nekakvih reprograma međutim to je vidjet ćemo kako će završiti 2020. i ako završi na 100 miliona EUR-a koncesija mislim da, da će biti šokantan podatak ako znamo da smo 2008. imali, da smo 2008. imali milijardu i 300. Da bi vam pokazali koliko je tih milijardu i 300 to vam je 0,8% prihoda od državnog proračuna.

Znači da se mi ovdje sad …/nerazumljivo/… o nekakvim brojkama zapravo to je 0,3% BDP-a. I to je ono fokus u kojem mi trebamo imati zapravo kakva korist u konačnici ima javna zajednica, društvo, svi mi od tih koncesija. To je zapravo pitanje. Kako mi kao društvo ono što dajemo kao javno dobro ne ništa, za 0,3% BDP-a, statistička greška, nažalost to je ta, to je suštinsko pitanje. Da li su te koncesije za razvoj lokalnih zajednica, koliko pridonose razvoju lokalnih zajednica, koliko pridonose zapošljavanju, koliko pridonose gospodarskom razvoju Hrvatske? 0,3% u prihodima, u proračunu su također 0,8% i ako su ovi prihodi pokažu za 2020. godinu doći ćemo do zastrašujućeg podatka zapravo da su kao prihodi i na razini centralnog proračuna nebitni pogotovo ako govorimo o ovim brojevima da su oni na lokalnoj razini to su zapravo zadnji nekakvi bili podaci za 2018. godinu, da su oni bili izravni prihodi il jedinica lokalne uprave samo 100 miliona kuna 111 miliona kuna. Znači razvoj javnih dobara bi zapravo trebao biti zajedno sa razvojem lokalne zajednice. Oni uplaćuju u lokalne proračune 100 miliona kuna. sad vidite da samo Grad Zagreb ima proračun 7 milijardi kuna itd., koliko drugi cjelokupne, koliko su prihodi lokalnih zajednica od 14, 15 milijardi kuna i sad vidite da su oni uprihodili 100 miliona kuna zapravo se pokaže da jednostavno kao javnim dobrom u RH ne upravljamo, govorim globalno, nisam sad ušao nikoga kritizirati u pojedinačnim, pojedinačnim nekakvim slučajevima nego govorimo globalno da vrlo mali daju prinos i društvu i zajednici i cjelokupnom zapravo razvoju, razvoju tih područja jer ako se da ta neka koncesija na javno dobro onda bi trebala ne samo služiti za neku eksploataciju nego bi treba služiti za razvoj te zajednice. Nije samo profit ključan u tom, u kontekstu nekom …/nerazumljivo/… razvoju zato što jedan dio korištenja tog javnog dobra i šteti okolišu kada govorimo o nekom …/nerazumljivo/… Postavlja se pitanje ukoliko bi ga stavili u odnosu na štetu okoliša da li bi bili u nekakvom, tako, toliko sam htio dati zapravo jedan cjelokupni pregled na, na zapravo i prihodovnu stranu ovog Zakona o koncesijama. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Davor Dretar, ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepa gospodine dopredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, iako nas nazivaju euroskepticima ovdje to nije slučaj je ova Direktiva broj 23 u stvari je dobronamjerna prema nama jer dozvolite samo da citiram nekoliko redaka. „Nepostojanje jasnih pravila na razini unije koja bi uređivala dodjelu ugovora o koncesiji dovodi do pravne nesigurnosti i do prepreka slobodnoj nabavi usluga te uzrokuje narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezultat toga je da su gospodarski subjekti, a posebice mala i srednja poduzeća lišeni svojih prava unutar unutarnjeg tržišta i propuštaju važne poslovne prilike, a javne vlasti ne iskorištavaju na najbolji način javne financije kako bi građani unije imali koristi od kvalitetnih usluga po najboljim cijenama.“ Piše tu još svašta, a naravno običnom čovjeku dosta teško prohodnim birokratskim jezikom, ali i direktiva je potpuno jasna. Postupak dodjele koncesije treba biti brz, pravičan i prilagodljiv kako bi svi podnositelji zahtjeva imali jednaku šansu i kako bi ista tržišna pravila vrijedila za sve. Oko toga sasvim sam siguran nema nikakvoga spora. Ali ono što želimo osporiti kao prvo je donošenje ovog zakona po hitnoj proceduri uz obrazloženje da je isti prošao proceduru u prvome čitanju odnosno u prošlome sazivu sabora, a niti samom predlagatelju zakona u potpunosti nije jasno koje bi se to odredbe Zakona o javnoj nabavi trebale primjenjivati. Domovinski pokret ne može i ne želi preuzeti odgovornost za nečije odluke posebno kada se radi o ovako važnom skupu zakona koji već godinama služi kao izvanredna laboratorijska podloga za uzgoj smrtonosnog virusa korupcije. Do sada smo eto bili svjedoci ružnog i koruptivnog izvrgavanja ruglu postojeće definicije gospodarskog subjekta, ona se sada proširuje što je objasnio i poštovani gospodin državni tajnik Zrinušić, ali znamo i sami do sada su lokalni moćnici i pomoću svoje voljene stranke ili pak mimo njenoga znanja osnivali fantomske tvrtke samo nekoliko sati prije koncesijskih natječaja i naravno na njima pobjeđivali. A sada sa ovom proširenom definicijom ovo bojim se neće raskopati nitko. Evo imamo jedan svježi primjer bivšeg HDZ-ovog ministra koji nije ulovljen s prstima u pekmezu nego je do struka u pekmezu. Davao je netočne podatke o kvadraturi kuće koje mu je gle čuda izgradila tvrtka kojoj se sa pozicije župana davao unosne poslove. Sada se eto okrenuo poljoprivredi, u svibnju je osnovao tvrtku i odmah je dio 2,5 milijuna kuna tešku vinsku omotnicu po pravilu kojeg je on osobno dobio u vrijeme svojeg ministarskog mandata, a za sve nas ostale vjerujem da isto slijedi jedna omotnica, a u njoj je uputnica za psihijatriju ako mislimo da je ovo normalno i pravično. U čl. 7. st. 6. nalaže se da sve fizičke osobe uključene u postupak davanja koncesije ili osobe koje mogu utjecati na ishod postupka davanja iste, ne smiju imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa itd., itd. Javna nabava kao jedan od najvećih generatora korupcije i to od najmanje općine pa sve do vrha svih dosadašnjih vlada nešto je u što ćemo mi iz Domovinskog pokreta oštro zariti zube i smatramo da treba sve procese u kojima se raspolaže novcem poreznih obveznika i naravno hrvatskim tlom, zemljom, zrakom i šumama ostaviti i učiniti potpuno otvorenima za javnost. Domovinski pokret naravno podržava sve izmjene i dopune zakonskih akata RH ukoliko imaju povoljan utjecaj na kvalitetu života, zakonsku jednakost svih i gospodarski razvoj. Dozvolite sada da vam samo ispričam nekoliko situacija u kojima se jasno vidi da je postupak dodjele koncesija čisti politički marifetluk. Eto već sam 20-ak godina u medijima i znam jednu priču iz Slavonije i Baranje gdje je raspisan natječaj za lokalnu lokalnu televizijsku koncesiju koju je jedna tvrtka dobila, ali nećete vjerovati čim se promijenila vlast i u gradu je zavladao gospodin Vrkić, istoga trenutaka jedan od prvih akta je bilo ukidanje te koncesije koja još nije bila niti realizirana. Dakle, potpuno je jasno što se dogodilo. Evo vam jedan primjer kako se dobivaju koncesije za medijsko djelovanje na području radija. 20 sam godina proveo na tom poslu i ovdje kod nas koncesija za medijske usluge na području radija dobiva se isključivo uz političku potporu i podršku. Recimo u Italiji dođete u ured, kažete ja bih želio koncesiju da imam radio stanicu, oni kaže dobro hoćete gradsku, hoćete županijsku ili hoćete državu, onda oni se odluče evo dajte nam gradsku, čovjek kaže godišnji zakup frekvencije vam je toliko i toliko i može ih biti 15.000 u recimo jednom Milanu, a tržište će na kraju odlučiti koja će od tih radiostanica preživjeti, a ne naravno da vladajuća stranka odnosno njihovi moćnici daju koncesiju za medijsko djelovanje isključivo onima koji će ju naravno koristiti da ih miluju niz dlaku. Domovinski pokret je svjestan da ponekada kao država nemamo niti financijske, a niti ljudske potencijale da provedemo određeni projekt. Mi nemamo ljude, nemamo znanje, nemamo tehniku da sagradimo zračnu luku. U redu, dali smo to u koncesiju, ali se zalažemo za potpunu transparentnost i stalni kontakt sa javnošću i sa zainteresiranim građanima na koje bi koncesijske djelatnosti mogle imati izravni učinak. Jednako tako Domovinski pokret zalaže se za izuzimanje hrvatskih šuma, voda i zemlje izdavanje u koncesiju stranim gospodarskim subjektima. Jasno nam je da te prirodne resurse moramo koristiti sami u maniri dobroga gospodara. Korona kriza pokazala je koliko je važno biti u stanju sam proizvesti dovoljne količine hrane, a mi to nismo. Hrvatsku plodnu zemlju dali smo ili prodali strancima, energetski sektor polagano gubimo, izvore pitke vode po broju koji smo među vodećima u Europi prodat ćemo za sitniš, a kada smo to dame i gospodo zaboravili na proglašenje

Kaže se po novome prijenos ugovora o koncesiji može ići i u slučajevima koji su povezani sa stjecanjem vlasništva nad koncesionarom. Tu se spominje i restrukturiranje, postupci spajanja postojećeg koncesionara sa budućim itd., itd. Opet se eto otvaraju vrata malverzacijama jer ako je neko dobio koncesiju može je bez problema prenijeti prenijeti na neku treću pravnu ili fizičku osobu, a onda u igri skrivača koja je jako, jako dobro poznata nema šanse da tako lagano pronađete prave vlasnike. A tek založno pravo, stvar je ovdje vrlo jednostavna, imate li nekog prijatelja blizu političkog oltara dobit ćete koncesiju na neku plažu, zatim u banci dignuti kredit pa na toj plaži urediti i staviti kafiće, nekoliko noćnih barova, vodeni park, stotine suncobrana, ležaljki i svega što tamo već ide. Garancija na tom kreditu bit će vam isti taj ugovor o koncesiji odnosno prirodno dobro. Ok. Možemo sad tu tražiti pravne formulacije, ali načelno to je tako. To nas lijepo podsjeća na one čudne i divne privatizacijske trenutke početka devedesetih kada su tajkuni kupovali tvornice, uzimali kredite da ih kupe i onda jamčili istom tom tvornicom. ovdje smo otprilike u činjenici da gradske, županijske ili državne blagajne ostaju bez stotina milijuna kuna godišnje na ime koncesijskih naknada, a nositelji koncesija izdašnim donacijama obilno podmazuju stranačke derneke ili naravno privatne račune u nekim čudnim bankama na nekim čudnim i udaljenim morima. Zaključno, Domovinski pokret neće podržati ove izmjene i dopune Zakona o koncesijama jer ne donose ništa novo i ne predstavljaju nikakav značajan pomak prema transparentnosti dodjela koncesija, već samo znači nastavak uhodanog i lukrativnog iskorištavanja prirodnih resursa Hrvatske. I dalje će sve ostati po starom, svojom tanušnom ali ipak dovoljnom većinom vladajuća će koalicija progurati i ovaj prijedlog zakona, jednostavno gomilu članaka i stavaka o kojima mi ovdje možemo raspravljati danima i satima, a ustvari se ništa promijeniti neće. Zato Domovinski pokret traži povratak ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama redovitu saborsku proceduru od prvog čitanja nadalje ili u svakome slučaju ukidanje hitne procedure ako ne i ukidanje prijedloga zakona samoga. Zahtijevamo i hitne izmjene Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi kako bismo konačno pred sobom imali jasan i nedvosmislen zakonski okvir koji će podjednako zadovoljiti i potrebe za odgovornim i adekvatnim korištenjem hrvatskih prirodnih resursa i naravno onemogućiti bezobrazno bogaćenje pojedinaca i stranke na vlasti na račun svih građana Hrvatske. Eto, toliko od nas, hvala vam lijepa. Hvala. Sada je na redu g. Branko Bačić koji će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržati će izmjene i dopune a Zakona o koncesijama. Kao što je uvodno i rekao u ime vlade gospodin državni tajnik, radi se o krovnom zakonu koji definira postupanje sa postupkom dodjele koncesija u Hrvatskoj samim zakonom je propisano 23 sektorske djelatnosti, područja na koje se ovaj zakon odnosi, a svaka od tih sektorskih područja definira se posebnim zakonom, zakonom lex specialis. Tako da je ovo jedan zakon koji načelno definira postupanja u postupku koncesioniranja javnog dobra u RH, ali s druge strane jasno upućuje da ti sektorski zakoni lex specialis i ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Zakonom o i u tom smislu je potrebno gospodine državni tajniče čim prije, a to smo već puno puta rekli, preć izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama jer mislim da je tamo potrebno navesti još nekoliko odredaba, vjerojatno novim zakonom koji će bit u potpunosti usuglašen sa Zakonom o koncesijama. Ono što je dobro bilo i što smo u puno puta, čak sam o tome govorio u ime kluba i prije 4.g. kada je osnovni zakon donesen i kada smo govorili u INA-i, prije par mjeseci, nužno je bilo da Zakon o koncesijama podrazumijeva da se koncesija može zvati isključivo u skladu sa prostornim planom, jedinice lokalne odnosno područne samouprave i to je načelo koje mora postojati jer se niti jedna, a koncesija jest gospodarska djelatnost, niti jedna se djelatnost ne može odvijati na području za koje zahtjeva određenu površinu mimo ili protivnom prostornom planu. Prema tome to je, kao što je studija gospodarske opravdanosti, kao što je dokumentacija za koncesioniranje važna ne manje, ako još, dakle ne još važnije usklađenost postupka davanja koncesije sa prostornim planovima i prije svega jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Ono što bih pohvalio to je izlaganje kolege Lalovca koji je govorio o ovom zakonu i kao financijer naveo je vrlo razložno, ali argumentirano da je u Hrvatskoj negdje oko milijardu i 300 milijuna kuna na razini svih proračuna jedinica lokalne i područne samouprave i državnog proračuna uprihođeno oko milijun i 300, milijardu i 300 milijuna kuna i to je točno i to je oko 0,8% BDP-a, to je oko 0,3% našega državnog proračuna. To su podaci za 2018., vidjet ćemo kakva će biti 2019. Točno je da se smanjuju prihodi, za to je već dato obrazloženje. Ali ono s čime se ne bi složio s kolegom Lalovcem, dakle nije, on to gleda vrlo pragmatično s aspekta financijera bivšeg ministra financija, ja to tako ne gledam i mislim da je čak RH, pa i JLS-u, pa i jedinici područne samouprave, manje važno da li je i koliki je iznos sredstava uprihođen plaćanjem koncesijske naknade za ugovornu koncesiju, važnije je da li taj prihod ostvaruje temeljnu zadaću, a to je pokretanje gospodarske djelatnosti u sektoru u području djelatnosti za koju je ta koncesija data. Primjerice, točno je da u RH od koncesioniranja pomorskog dobra je svega oko 118 milijuna kuna bilo 2018.g., to je točno i to je podatak bez greške. Ali samo jedan dolar kojega ostvaruje koncesionar, za to je rađena velika studija kad je, kad se, kad se radi o koncesioniranju pomorskog dobra, jedan dolar kojega ostvaruje koncesionar Stivador, tvrtka koja obavlja temeljne djelatnosti u lučkom sektoru, sve druge djelatnosti koje se vezuje, koje su povezane sa tim koncesionarom ostvaruju 20 dolara u tom istom, na tom istom poslu za koji ja kažem temeljni koncesionar koji plaća koncesiju ostvaruje samo jedan dolar. Dakle, ta multiplikativnost koju ostvaruje djelatnost za koju je izdata koncesija je temeljni interes RH. Kada bismo mi ocjenjivali isplativost Hrvatskih cesta na temelju ubrane cestarine, mi bismo te ceste, autoceste isti čas zatvorili, cijeli, koliki je ukupni prihod u Hrvatskoj za cestarinu za sve ceste koje se, koje su koncesionirane, koje su u Hrvatskoj koncesionirane ili ne koncesionirane. Ali kad govorimo o naplaćenoj cestarini oko 3 milijarde kuna ne bi se tako brzo taj proces izgradnje svih autocesta u Hrvatskoj mogao isplatiti. No međutim, činjenica da Hrvatske autoceste odnosno autoceste u Hrvatskoj omogućavaju prije svega sjajne turističke sezone, rekordne turističke sezone, onda jest drugi pogled na, na, na tu osnovni prihod tvrtki koje upravljaju sa pojedinim, sa to sam htio reći, ne možemo samo gledati vrijednost, značaj koncesije u gospodarskom životu Hrvatske kroz naplaćenu koncesijsku naknadu već moramo promatrati i u kontekstu koliko i na koji način ta koncesija ostvaruje djelatnost koja onda omogućava zapošljavanje, omogućava druge djelatnosti koje se vezuje na samu i, samu osnovnu, osnovnu djelatnost. Ovdje je bilo riječi o rokovima za koji se koncesija daje. Dakle, ovim zakonom nije propisan rok, to treba odmah jasno reć, nego se rok na koji se može dati koncesija propisuje sa zakonom lex specialis, sa posebnim zakonom. Pa je primjerice ako govorimo o pomorskom dobru to je rok od 99.g., ali ne znači da će koncesionar dobiti neku koncesiju na pomorskom dobru na 99.g. nego je to definirano prije svega visinom ulaganja, gospodarskom opravdanošću i mogućnošću amortizacije uloženih sredstava koje pojedini koncesionar ostavlja u prilikom gradnje infrastrukture ili drugih objekata koji su mu nužni da bi mogao ostvariti svoju koncesijsku naknadu. Već sam jutros nekoliko puta rekao, netočno je, neću reći zlonamjerno tumačenje zakona prema kojemu ovim zakonom odnosno ovim izmjenama i dopunama razvlašćujemo Hrvatski sabor. To nije točno. Naime, čak da smo cijeli Članak 62. izbrisali, čak da je on u potpunosti izbrisan, Članak 72. ovoga zakona koji se ne dodiruje, koji se ne mijenja, koji se ne dopunjuje, u potpunosti, u potpunosti konzumira prava RH i Hrvatskog sabora kada je u pitanju Članak 62. Naime, stavkom 1. Člankom 72. ovoga zakona je rečeno da ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbe o pravu davatelja koncesije da odlukom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti, ali i djelomično, ali i djelomično što znači da ga može mijenjati, dakle i djelomično ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva i javni interes. Prema tome, vrlo je važno da se, da je Zakonom o koncesijama kao krovnim zakonom ostavljena mogućnost Hrvatskom saboru da može kada ocijeni da je tom koncesijom, njenim obavljanjem javnim, ugrožen javni interes RH to se to se može promijeniti, a posebno da ne govorim da u Članku 62. ostaje mogućnost da se posebnim zakonom, dakle Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama ako govorimo o koncesioniranju pomorskog dobra može propisati da Hrvatski sabor može u određenim trenucima intervenirati kada se ocijeni da je ugrožen javni interes RH. Prema tome, ništa što se tiče nadležnosti Hrvatskog sabora i mogućnošću da on intervenira kada ocijeni da je ugrožen javni interes nije ovim zakonom smanjeno, a da ne govorim da i dalje ostaju odredbe da se obavezno zakon može odnosno ugovor o koncesiji može promijeniti, izmijeniti kada je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države ili ono što je vrlo bitno, a to je okoliš i ljudsko zdravlje. Prema tome, Hrvatski sabor može, to također definirati. Što se tiče potkoncesije da ovim zakonom interveniramo u odredbe samog zakona koji govori o potkoncesiji, ali potkoncesija nije nešto što odudara od osnovnog ugovora i i dokumentacije koja je propisana u samom procesu koncesioniranja pojedinog sektora i pojedinog područja. To nije točno, dakle, koncesija se daje za sporedne djelatnosti, ne može se koncesija dati za osnovnu djelatnost. A druga stvar koja je najvažnija ne može se potkoncesija dati bez suglasnosti davatelja koncesije. Prema tome, ne može se koncesionar tijekom bavljenja koncesije sjetiti da bi sad trebao nešto obavljati e pa će on sam tu koncesiju dati. To je zabluda, to je krivo tumačeno, to je već ovdje rečeno, to treba odmah Dakle, potkoncesije su dobro došle pogotovo u pomorskom, prilikom koncesioniranja pomorskom dobra, one su dobro došle, one samo mogu upotpuniti obavljanje pojedine gospodarske djelatnosti koja je izvorno definirana Zakonom o koncesijama ili Zakonom o pomorskom dobru ako govorimo o pomorskom dobru, ali ne može biti izvan izvan odredaba, izvan odluke kojom se pristupa koncesioniranju pomorskog dobra, ne može biti ovim zakonom izvan onoga što je prostornim planom definirano. Ne može neka potkoncesija biti u suprotnosti sa prostornim planom osnovna koncesija ne smije biti u suprotnosti sa prostornim planom. Prema tome, ovim zakonom je jako dobro to definirano i utvrđeno na koji način se može …/Upadica: Hvala./… na koji način se može davati potkoncesija, ali još nešto ću dalje kasnije kad bude pojedinačna rasprava. Hvala. **Radin, Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Vidljivo je iz ove rasprave, da ko da truba svira na pogrebu, da svaki zakon koji dolazi u biti dolazi u sabor razvlašćuje Hrvatski sabor pod krinkom europskih direktiva. Pa ja mislim da kad pričamo o koncesijama i značaju koncesija i koliko bi hrvatski građani tribali imati od koncesija, prirodnih dobara, resursa da bi tribali biti puno bolji životi na lokalnim samoupravama da se ne bi događalo da imamo 0,3% od koncesija koliko imamo bogatstva i koliko dajemo da se koristi, ne bi bilo 6% BDP-a od naših iseljenih mladih ljudi, 20 milijardi, a 0,3 il 0,5% ove godine će biti od koncesija. Pa koncesije služe i sada bez ovoga šta nam predlažete da nas razvlaste, da nas razvlastite, ali Vlada me ne čudi, čude me saborski zastupnici koji pristaju na to da se sabor, Hrvatski sabor koje narod bira i nas zastupnike da se razvlasti. Evo kad govorimo o koncesijama pa pomorsko dobro, evo u Splitsko-dalmatinskoj županiji se u biti koalicija ja je zovem „bene“ koalicijski partner HDZ-a i stranka Kerumova su potpisali sporazum zbog te koncesije, dijele koncesije ko da je njiovo, a nećemo spominjat Zlatni rat, Brač itd. Što se tiče prometne infrastrukture, što se tiče telekomunikacija to je priča za se. Teleoperateri krše sve zakone u RH i imaju najveću dobit u RH, 42%, a u EU 20% i znamo da je to monopolizirano i znamo kako to funkcionira. Znači u Hrvatskoj duplo više ima dobit, marže teleoperateri, a bazne stanice primjer postavljaju gdje god žele gdje im padne napamet, pa npr. u mom Sinju na pekaru na dimnjak koji apsolutno nema veze sa bilo kakvim, nit je antenski stup, nit je krovište, nit je, postavio je baznu stanicu bez ikakvih problema ispod otvorio ovaj kockarnicu, Ministarstvo financija mu je dalo odluku bez problema naravno jer je on vaš sponzor i u Sinju stoji bazna stanica, da vidite kolika je. I tako u Zagrebu, tako, svaku noć niču bazne stanice di im padne napamet, ali to tako ne može u EU, to to tako ne može, šta to ne prepišemo. Samo u RH ne triba građevinska dozvola za postavljanje antenskih stupova za bazne stanice, e tu se niste sitili kad sam ja predlagao zakon i sad sam ga dao u tu proceduru, da se teleoperateri ponašaju u RH kao u zemljama odakle dolaze. E onda kažete vi zaustavljate razvoj, ne zaustavljam, samo tražim da se teleoperateri ponašaju u našoj državi, RH, da to naš Sabor izglasa. Ne, Sabor je to ukinuo, ne znam točno kad koje godine ali ja sam u proteklom mandatu u više navrata tražio da teleoperateri moraju imati bazne, da bazne postaje, baznih stanica građevinsku dozvolu, zato imaju najveću dobit. Najprije smo im dali, naši pljačkaši kroz politiku su im omogućili da preuzmu teleoperateri našu infrastrukturu, to je njihov interes da bi se zadovoljili, ne znam, Mudrinić, njih par koji su bili, preko naše zemlje, ili državne ili privatne, sad je vlasništvo njihova infrastruktura Hrvatske i ne plaćaju pravo služnosti. I to sam dao u zakon. U Sloveniji plaćaju dobro pravo služnosti pa lokalne samouprave imaju dobar prihod s te strane. Ali u nas, ja sam dao prijedlog zakona, u nas se to ne želi. Ne želi nego daj teleoperaterima da rade što god žele, naravno ove koncesije, pogledajte Bruxelles malo kod postavljanja baznih stanica, pogledajte malo te na šta se mi pozivamo, pogledajte. Nitko nije protiv razvoja, ja nisam protiv razvoja ali uvijek će mi biti prioritet zdravstveni učinci. Kako je moguće da u mome gradu, ovdje po Zagrebu postavljaju bazne stanice djeci kroz prozore a nisu dokazani zdravstveni učinci na ljude? Pa eto, iz tog aspekta rade što god žele. Uništavaju nam zdravlje i beru novac iz naših džepova a imamo najgori Internet u EU, samo u ovome djelu govorim, o čemu govorim i naravno, ovo je priprema za ono što se u drugom svijetu rješava na drugi način, i za koncesiju, za 5G itd., itd. Hvala lijepo.

svi mi koji smo za ove izmjene i dopune zakona, da u biti se zalažemo da se Hrvatski sabor razvlasti. Točnost a i u ovim izmjenama i dopunama briše se odredba koja kaže da da će se mijenjati ugovor ako to zahtijeva interes RH utvrđen u Hrvatskom saboru međutim nigdje ne stoji koji je to interes RH a ostaje a ostaje odredba da će ugovor o koncesiji će se izmijeniti kada Hrvatski sabor utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje. Znači i dalje Hrvatski sabor može mijenjati

čl. 62. stavak 2. briše se ako je zahtjev interes republike utvrđen u Hrvatskom saboru, znači taj dio se briše, znači da je nas ovim zakonom razvlašćuju, ne samo što su nam zabranili da možemo govoriti, to je manje bitno, svi saborski zastupnici a imali smo tu mogućnosti, to svi znamo, nego sad nas razvlašćuju. Pa šta nas građani plaćaju? Neka uvedu diktaturu kao što je za vrijeme kralja Aleksandra bilo i nek oni donose odluku, zbog čega nas građani plaćaju i to je činjenica a vi znate kolike su koncesije bitne, vi znate koliki su profiti na koncesijama, vi znate koliko javnom dobru i lokalnoj samoupravi nanosi se šteta zbog pomorskoga dobra, iz toga djela dolazite i tako možemo o svakom

Klasić, pardon, ispričavam se. Nema ga, gubi pravo i sada je na redu Anka Mrak Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pred nama je evo izmjene i dopuna Zakona o koncesijama, moram pri tom reći da smo u prošlom sazivu Sabora je ovaj zakon već bio u prvom čitanju tako da se o njemu već raspravljalo bez nekih velikih promjena, čak mislim da se ništa nije mijenjalo nego je isti taj zakon došao i sad u raspravu. Ne čudi što koncesije uvijek izazivaju određenu raspravu i što mi te koncesije o kojima je riječ, uvijek prepoznajemo uz neke osjetljive situacije a tu smo posebno osjetljivi o pomorskom dobru. Ali ovaj krovni Zakon o koncesijama koji se onda primjenjuje i naravno u nekim drugim zakonima koji se to definiraju detaljnije u odnosu na problematiku koju se Razlog zašto je uopće izmjena i dopuna Zakona o koncesijama je službena opomena koju je Hrvatska dobila iz razloga što u svoje zakonodavstvo nije određene direktive EU-a prema mišljenju, preuzela na odgovarajući način ali kad raspravljamo o koncesijama onda moramo raspravljati i na slijedeći način. One koncesije koje su posebno važne su vam koncesije koje su vezane uz eksploataciju rudnog dobra, rudnog blaga. One se naravno u posebnom zakonu još detaljnije definiraju i ovdje daju određeni okviri i određeni način. Kad je riječ o pomorskom dobru, pomorsko dobro izaziva posebnu pažnju iz jednostavnog razloga što smo mi izuzetno osjetljivi na pomorsko dobro, izuzetno osjetljivi na način na koji se oni koristi, izuzetno osjetljivi način na koji mi imamo i štete na pomorskom dobru koje su trajne, imamo trajne devastacije i onda zapravo mi samo radimo saniranje šteta. Ne moram vas podsjetiti na niz nasipavanja mora koja su bila, niz nasipavanja mora koja imamo i sad. Niz lukobrana koji su bili napravljeni gdje se nije moglo čak ni utvrditi koja inspekcija mora po tome postupati i mora po tome dalje raditi. Jednako tako, tu je i tema da, moramo se u jednom času odlučiti što zapravo hoćete. S jedne strane, zaista, postoje neke vrijednosti koje morate štititi jer, jedanput kad tu vrijednost devastirate, te vrijednosti više nema. Ali, jednako tako moramo razmisliti i o tome, uvjetima pod kojima će netko ulagati. Kad netko odluči ulagati, on mora imati određeni scenarij i mora znati sva pravila igre. Najgore kad mu ta pravila igre po putu mijenjate. Mi smo vrlo skloni mijenjati naše zakonodavstvo tako da netko kad je ušao u nekakav projekt ili nekakvu investiciju, ušao je po određenim zakonima, a onda mu zakone promijenimo i onda on to završava po nekim drugim zakonima. Kad je riječ o pomorskom dobru, tu ja pamtim zadnjih 12-tak godina, pokušalo se je sa zakonom. Zakoni su čak išli i u prvo čitanje, čak su i išli i, neki su došli i do drugog čitanja, ali nikad nisu došli do ovog Sabora. Nama je velika površina pod pomorskim dobrom apsolutno nelegalno u korištenju. Niz luka, niz lučica, niz lukobrana, niz, u krajnjoj liniji onih najjednostavnijih stvari, to ove godine nije bila slika jer jednostavno smo imali nešto značajno manje turista nego inače, ali mogu vas podsjetiti na ono kad je netko, izbetonirao dio mola, pa su tad, je stavio tad njegovi turisti koji su u njegovoj kući su stavili ručnike, pa je onda netko došao i te ručnike bacao, to su bile slike koje smo imali prilike vidjeti. Niti je taj izbetonirani mol imao odobrenje niti je taj, za taj mol koji je izbetonirao, imao koncesiju. Dakle, to vam ima velikih problema i naravno, i to se uvijek čita na pomorskom dobru i to bivši ili sadašnji načelnici i gradonačelnici koji su sa, iz ovih jadranskih županija dobro znaju koji to problem je i taj problem nije od jučer. Naravno, kad je ovaj zakon da mi onda i raspravljamo o tome jer je to nešto što nas tišti. U ovom zakonu, između ostalog se briše jedna odredba, a to je da republika, odnosno Sabor RH kad je interes RH može odlučivati o koncesiji. Ja sam na odboru pitala da li je ta odredba za koju ja znam da je u zakonu od 2012., da li je bila prije, to nisam sigurna. Ali, od 2012. znam sigurno da je i onda sam pitala predlagača da li je ikad konzumirana. Nije nikad konzumirana. .../Upadica: Hvala./... E pa kad nije nikad konzumirana, došlo je vrijeme da ju izbrišemo. Hvala lijepo. Sada je na redu g. Arsesn Bauk koji je tražio da govori s maskom s mjesta. Ne ulazeći u razloge, mi mu to dozvoljavamo. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kada govorimo o koncesijama, onaj koji ima koncesiju na klimatizaciju HS će jako izgubiti jer je toliko već energije utrošio da se mi tu smrzavamo. Dakle, to za uvod. Što se tiče ovoga zakona, podsjetimo se na definiciju koncesije. Koncesija je pravo na korištenje nacionalnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti i koncesija je pravo koje se prodaje. Dakle, prva definicija nacionalno dobro je jasno da se radi o dosta poznatim osjetljivim, zanimljivim resursima koji su državni. I na kojima netko, najčešće, dakle ili državna tvrtka ili privatna tvrtka ugovorom kupi pravo da na tom nacionalnom dobru ostvaruje gospodarsku djelatnost. Dakle, u osnovi, kada pričamo o ovome pričamo o najvrjednijem bogatstvu RH i zato je uvijek ovaj zakon u žiži javnosti. U južnom dijelu Hrvatske, to je prvenstveno obala, odnosno pomorsko dobro i neki postupci koji su bili vođeni, a najpoznatiji je primjer plaža plaža Zlatni rat koja je koštala funkcije jednog bivšeg HDZ-ovog župana, gdje ga je de facto stranka, neću reći smijenila, nego ga nije kandidirala zbog nečega što se dogodilo mjesec ili dva prije lokalnih izbora, pokazuje da je interes javnosti za ovo područje opravdan, velik. I da je dobro da postoji određena skepsa i određen oprez prilikom donošenja ovakvih zakona. Ono što nije dobro, dakle što mislim da je bio problem u tom slučaju, jeste da nešto što je u biti upravo poslovna odluka, a to je tko će dobit koncesiju, donosi parlament, odnosno predstavničko tijelo, a predstavničko tijelo glasa za ili protiv nečega, ne temeljem parafa paragrafa ugovora nego temeljem političke odluke, tako glasaju parlamenti. I onda se može dogoditi da svojom slobodnom voljom vijećnici ne potvrde nešto što bi u normalnom upravno pravnom postupku ili poslovnom odnosu, trebalo potvrditi jer to ide samo po, nekako po automatizmu, dakle po sili zakona. To, ja mislim, nije dobro. Dakle s jedne strane je dobro da predstavnici naroda imaju utjecaj na donošenje nekakvih odluka koje se tiču raspolaganja najbogatijim resursima, ali ne kao upravnu odluku. Ne na kraju. u samoj činjenici, dakle, mi želimo to dati, to nacionalno dobro želimo dati na korištenje za obavljanje gospodarske djelatnosti i uvjeti su ti, ti, ti i ti, a poslije upravno tijelo treba o tome odlučivati, ne parlament. U Zakonu o lokalnoj samoupravi piše da vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasanja izraženog, sve ono što .../nerazumljivo/... izraženog mišljenja ili stava u predstavničkom tijelu, a s druge strane, ako je neki postupak doveden do kraja i temeljen na zakonu, onda bi trebalo to završiti ne političkom odlukom nego upravnim aktom i nakon toga onaj koji nije zadovoljan ide na upravni sud. A kako se može ić na upravni sud protiv odluke demokratske predstavničkog tijela odnosno parlamenta? To je, to je nelogično, dakle to je nespojivo. Ne može se sudski osporavati politička odluka, može na ustavnom sudu, al ne na upravnom sudu. Dakle, odluka o davanju u koncesiju koje donosi predstavničko tijelo je politička odluka i sve odluke koje donose predstavnička tijela su političke odluke. To su izabrane parlamenti u kojima sjede predsjednici stranaka. I zato je ovaj zakon sa aspekta barem pomorskog dobra čak i problematičan jer previše ovisi o političkoj volji kao što je to bilo, dakle u ovome slučaju koji sam spomenuo na početak, na početku. Još gore, dakle može se dogodit da neki od članova predstavničkog tijela koji, kojega je izabrao narod bude u sukobu interesa iako po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa oni nisu dužnosnici i može se dogodit da baš taj glas bude presudan jer su većina u predstavničkim tijelima na jedan, a ovaj se ne može izuzet jer ga nema tko zamijenit, izvršnu vlast ima tko zamijenit,

sa vašom raspravom se mogu složiti u dijelu gdje ste tumačili ovlasti predstavničkog tijela, ali ćemo na primjeru pokazat da to može biti i krivo. Zašto? Evo jedan primjer, Crikvenica koncesioniranje plaže. Odluka županijske skupštine, evo kolega Fabijanić je tu predsjednik skupštine, znači sve je provedeno po zakonu, povjerenstvo koje je imenovala ili župan ili tijelo županije, zaprimilo je ponude, ponude su obrađene, došlo je na skupštinu, skupština je donijela odluku, koncesioniranje je dala jednoj privatnoj firmi, tada to više nije bila ona koja je bila prije toga u koncesiji te plaže i padne na drugom stupnju, recimo u ministarstvu jer su bile greške u samom procesu koncesioniranja tj. rada povjerenstva koje nema veze sa predstavničkim, ajmo reći tijela. Znači može se desiti jer to nije lagani postupak kako se to čini baš i baš sve te odredbe zakona, a posebno Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ipak imaju neke drugačije nego što to daje ovaj krovni zakon kao okvir i zbog toga dolazi do problema u koncesioniranju plaža ili bilo kojih drugih dijelova pomorskog dobra. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, izvolite odgovor g. Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Po mom shvaćanju predstavničko tijelo je moglo glasati za ili protiv, ali ono nije moglo sudjelovati u postupku prije, dakle u svim administrativnim koracima. Pa to je upravo ovo što sam ja govorio, dakle to je klasičan upravni postupak u kojem nema prostora za predstavničko tijelo, za političko tijelo. Političko tijelo treba na početku reć mi ćemo to nacionalno dobro dat u koncesiju pod tim i tim uvjetima i ostalo radi upravno tijelo i to bi bilo normalno. Nekad bi to moglo radit poglavarstvo koje je ipak izvrsno tijelo, dakle ono ima ovaj dio. Međutim kako nema poglavarstva onda je problem u tome da to radi samo jedan čovjek, dakle izvršna vlast, gradonačelnik ili župan sam temeljem odluke povjerenstva npr. Međutim, ovo što ste vi rekli upravo potvrđuje moju tezu da tu nema potrebe ni prostora za politička tijela jer to najčešće bude oko najvrjednijeg dobra političko prepucavanje oko, u zadnjem koraku, a trebalo bi biti u prvom koraku Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolega Bauk, problematizirali ste odlučivanje o koncesijama od strane predstavničkog tijela i smatrate da bi to trebalo završit završit upravnim postupkom. Ne slažem se s vama jer način kako vi to obrazlažete mogli bismo dovesti u pitanje odlučivanje predstavničkog tijela i o svim odlukama o javnoj nabavi iznad određene vrijednosti koja je propisana Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, a i brojne druge odluke koje ne može donijeti izvršna vlast upravo zato što je određen taj financijski minimum iznad koga, vrijednosti posla o kojeg se odlučuje iznad koga mora odlučivati predstavničko tijelo. Mislim da bi na taj način onda morali sagledavati sveukupno nadležnosti predstavničkog tijela i izvršne vlasti

Predstavničko tijelo je i ovo i ono. Dakle, o avionima od nekoliko milijardi nečega će odlučivat vlada, odbor će dat nekakvo mišljenje i odlučivat će vlada, vlada ima povjerenje sabora, da nema povjerenje sabora ne bi bila vlada, a u lokalnoj samoupravi nema povjerenja izvršnoj vlasti jer se bira neposredno. Ja naime nemam problema s odlučivanjem predstavničkog tijela da se nešto da u koncesiju, al to je na početku, to je politička odluka, mi ćemo dat u koncesiju to i to pod tim i tim uvjetima i zadužuje se upravno tijelo da provede postupak i o tome može izvijestit predstavničko tijelo zbog transparentnosti. Ali odluka koja je sudski oboriva ne može bit politička odluka izabranih vijećnika, stranačkih vodstava itd., zato služi izvršna vlast, to je definicija, dakle to je izvršni posao izvršna vlast.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. o koncesijama, pardon, nije prvi put u ovoj sabornici upravo u ovakvom obliku, već je prošao prvo čitanje, ali u prethodnom sazivu HS. Ne iznenađuje me kad kritički o tome pričaju kolegice i kolege koji su prvi put u ovoj sabornici odnosno nisu bile, bili u prethodnom sazivu. Međutim, kad to čine kolege koji su već o ovom zakonu raspravljali onda je to malo neobično, posebno ako pogledamo da je za ovakve izmjene i dopune Zakona o koncesijama glasalo 114 zastupnika, svega je 10 kolega bilo tada protiv. Ovim zakonom kao što smo čuli se usklađuje postojeći zakon sa direktivama Europskog parlamenta i vijeća i detaljnije se precizira od definicije do odredaba koje se odnose na sukob interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesija te svih koji mogu utjecati na tijek postupka, nadalje zabranjuje se i davanje koncesije u području obrane i sigurnosti i još kojekakvih drugih, možda ću reći manje zanimljivi Ovo je krovni zakon i njime se uređuju ništa manje nego 23 različita područja, od eksploatacije mineralnih sirovina preko korištenja voda, komunalnih djelatnosti, pomorskog dobra, turizma, zdravstva i radi se o izuzetno vrijedim resursima resursima RH koji su detaljno definirani drugim sektorskim zakonima. Kolega Borić i kolega Bauk govorili su o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama pa bi ja tu na samom početku molila i apelirala na Ministarstvo financija da da određene upute i preporuke svim davateljima koncesije da onim koncesionarima koji zbog panedmije COVID-19 nisu mogli raditi ili su radili u smanjenom smanjenom obimu da otpišu ili dio ili oproste sav iznos koncesijske naknade jer još najmanje se govori o tim iznosima koji koliko treba platiti, ali znamo da turistička sezona nije bila onakva kakva je bila ranijih godina, pa sam mišljenja da i oni koji su poslovali na području pomorskog dobra ne mogu platiti onaj iznos koji su ranije plaćali i za koju su zaduživani. Još jedanput bih napomenula jer dosta kolega manipulira, s tim da HS time gubi svoju snagu, ugovor o koncesiji moći će se izmijeniti kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje. Mislim da ne treba govoriti o još nekakvim interesima ili općenito napisati interesi RH, a onda ne znati se ili se licitirati što je to interes veći ili manji. Jasnije se tu određuje i postojanje mogućnosti pod ugovaranja koje je propisano liberalnije prepušteno je tržišnim uvjetima, a ne kao sada zakonski propisanim uvjetima. Jednako tako mogućnost sklapanja podugovora i ugovora o o potkoncesiji davatelj koncesije predviđa već u studiji opravdanosti davanja koncesije dokumentaciji za nadmetanje i ostaloj dokumentaciji koja prethodi davanju koncesije, što mislim da je iznimno bitno posebno kada se radi o koncesiji na pomorskom dobru. Jer evo npr. kada je u pitanju davanje koncesije za marinu onda imamo morski i kopneni dio i na kopnenom dijelu u sastavu marine imamo i različite servisne službe, zatim trgovačke objekte, ugostiteljske objekte i sigurno da onaj koji želi raditi i pružati usluge privezivanja i zbrinjavanja brodova da ne mora pružati i ove ostale usluge, ali je to dobro da odmah bude u ugovoru odnosno mogućnost tog sklapanja podugovora. Nadalje, propisana je mogućnost prijenosa ugovora o koncesiji na treću osobu, opet uz pisanu suglasnost davanja koncesije što je već Zakon o pomorskom dobru definirao , znači već i do sada nije bilo moguće dati u potkoncesiju koncesiju za koji davatelj koncesije nije dao prethodnu suglasnost. Tražbina financijskih institucija može se odnositi isključivo na financijski instrumente pribavljanja u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a ne po bilo kojoj drugoj osnovi što znači da ne možete dobiti kredit za ulaganje u neki poslovni prostor koji nije na pomorskom dobru ili ne znam za nabavu dozvolu ako želite staviti založno pravo na pomorsko dobro. Ovo je transparentniji zakon i mislim da ga treba podržati. Hvala lijepa. Ostanite ovdje gospodin Borić je tražio repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Juričev, opet ću se vratiti na ovu priču koju je pokrenuo kolega Bauk i zaista tu ima nelogičnosti jer pokazuju praksa i primjeri znači do onog trenutka kada regionalni … recimo županijska skupština podigne ruku za to da je ta koncesija bila u redu, a padne na drugom stupnju u ministarstvu, postavlja se pitanje snage donošenja takve jedne odluke. Mislimo da je u redu ovo što je on rekao, znači da onog trenutka kada županijska skupština, kada govorimo o pomorskom dobru, donese plan koncesija na pomorskom dobru za 2021. godinu recimo, da tu treba završiti, ajmo reći uloga tog parlamenta, sve ostalo je onda upravni postupak u kojem bi onda povjerenstvo itd. donosilo odluku. Međutim, dolazimo do sukoba i onoga što je kolega Bulj na kraju i na početku stalno inzistirao da se mi kao razvlašćujemo recimo HS po pitanju ovog okvirnog zakona, a u biti nije tako i ne možemo baš točno odrediti ulogu svakog u tom procesu koncesioniranja. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Borić slažem se s vama i sa kolegom Baukom po pitanju koncesioniranja pomorskog dobra, ali kako ste spomenuli planove, a moje vrijeme je isteklo ja bih isto tako tu dala naglasak jer upravo ove izmjene i dopune kažu kako poseban akcent treba staviti na prostorne planove odnosno na planove nižeg reda, znači prije donošenja studije opravdanosti davanja koncesije treba vidjeti da li je to već uvršteno u prostorni urbanistički odnosno plan nižeg reda te općine ili grada na području kojeg će biti koncesioniran određeni postupak bilo pomorsko dobro ili nešto drugo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Peović ima sljedeću repliku. Ovako moje pitanje u vašoj raspravi rekli ste da pod ovakvim zakonom ostaje mogućnost i to svaka mogućnost da Hrvatska zaštiti svoj interes i naveli ste to je ekološki interes, interes nacionalne sigurnosti itd. Sasvim je jasno da se ovakvim preinakama zakona ne može zaštiti privredni interes RH, da se da se to može sad samo ograničiti na ekološke uzroke, iako zakonodavac nije koristio ovu opciju u dosadašnjoj verziji zakona svejedno dobivamo opomenu koju nismo vidjeli pa samo o njoj možemo kalkulirati da je Sabor u ovoj poziciji da vrši arbitrarno odluke. Znači mi u ovom slučaju nemamo mogućnost reagirati na privredne nepovoljne uvjete i utjecaje i da Sabor na to reagira. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Peović. Znači Hrvatski sabor, kada vidi da je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, može izmijeniti ugovor. Međutim, u ostalim slučajevima sigurno će koncesionar, davatelj koncesije. Kada se radi o takvim koncesijama, to u svakom slučaju će, zasigurno napraviti Vlada RH. I na kraju gospodin Željko a vi ste u svom nastupu govorili o tome da Sabor ima ulogu i da će on izmijeniti zakon u slučaju nacionalne ugroze odnosno sigurnosti. Pa dajte nam ponovite još jedanput ono što se tiče Sabora, dakle, da mi znamo da je Sabor tijelo koje će donositi odluke koje su jako važne Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolega Šimičević što mi dajete priliku po tko zna koji put ponoviti, a dobro je da se ponovi, s obzirom koliko puta je izgovorena, ja bih rekla, neistina, do sada je brisan odnosno stavak u koji kaže da će se ugovor izmijeniti ako to zahtjeva interes RH utvrđen u HS-u, a nigdje nije definiran interes. Sada imamo točnu definiciju kad to HS radi, to je znači kad je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, u svim ostalim slučajevima, sigurna sam da će to raditi Vlada RH. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nema više replika. Sada je na redu g. Fabijanić. Izvolite.

njegovim donošenjem poboljšava onaj legislatura koja je uređena općim propisom koncesija. Međutim, ovaj prijedlog zakona otvara pitanja da li je cilj donošenja novog općeg zakonodavnog okvira koja je, koji je uspostavljen još 2009. g. zaista ispunio svoju svrhu do današnjeg dana u svim područjima na koje se odnosi. Prvenstveno je to se postavlja pitanje u odnosu na pomorsko dobro i morske luke, o čemu je dosta naš, nas kolega već pričalo. Dakle, još je 2008. g. kada je Vlada RH upućujući prijedlog Zakona o koncesijama u obrazloženju prijedloga zakona navela sljedeće. Posebni sektorski zakoni i podzakonski akti uskladit će se s novim Zakonom o koncesijama i pravnom stečevinom EU. Posebnim zakonima lex specialis bit će moguće sukladno ovom zakonu urediti sva pitanja u ovlasti primjene tog zakona. Pitanje sadržaja koncesije, tj. pitanje što se može dati u koncesiju, koji javni radovi i javne usluge mogu ići u koncesiju i drugo pitanje, tko tko odlučuje da se uopće dodjeljuje koncesija i tko je dodjeljuje? Odgovornost za politiku koncesije u području primjene tog posebnog zakona, kad se ocijeni da je u tom prijedlogu potrebna posebna regulativa u odnosu na Zakon o koncesijama. Pravna zaštita je određena putem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, za sve vrste koncesija. Ovako određenim oblikom pravne zaštite, ostvaruju se puna funkcionalnost i obuhvat transparentnog i efikasnog sustava dodijele koncesija u RH. Definirana Definirana pravna zaštita i ovog zakona primjenjivat će se na posebne zakone i podzakonske propise, čime se u potpunosti postižu ciljevi koji će unaprijediti sustav koncesija u RH. Dakle, Dakle, to se pisalo, to se glasalo, o tome se govorilo 2008., 2009. Danas je 2020. g., dakle, smisao krovnog zakona je taj da se objedini postupak davanja koncesija i da se osigura jedinstvena pravna zaštita putem neovisnog tijela vezano za postupke nabave. U području pomorskog dobra i morskih luka, do dakle, od 2008. odnosno 2009. nije nikada učinjeno. U međuvremenu su donesena još 2 Zakona o koncesijama i 2012. i 2017. g. Još je 2013. g. Vlada RH na 79. sjednici donijela zaključak se ne razumije./... središnja tijela državne uprave, među kojima je i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, da pristupe izradi zakona izmjena i dopuna zakona kojim se uređuju koncesije kao lex specialis, kao što je predviđeno prethodnim zakonom, radi njihove usklađenosti sa Zakonom o koncesijama, Narodne novine br. 143/12 te da ih upute Vlade RH radi usvajanja do kraja 3. tromjesečja 2013. g. Na području pomorskog dobra i morskih luka koje je pitanje od vitalne važnosti za gospodarski razvoj RH te jedno od najvažnijih gospodarskih grana, turizam, još uvijek vlada posvemašnji kaos i u primjeni koncesija jer se one dodjeljuju i provode još po Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2004. g. koji je bitno različit od novog okvira koncesija koji je uspostavljen Zakonom o koncesijama. Nešto o tome su govorili moji prethodnici, neovisno o strani sabornice. Pravni nered koji je uzrokovan neusklađenosti zakonima, stvara poteškoće kod davatelja koncesije, a kod gospodarskih subjekata koji traže koncesiju, posvemašnju pravnu nesigurnost koja je nažalost često uzrok izostanka razvojnih investicija. Isto tako, izostanak jasnih pravila kod dodjele koncesija omogućava izrazitu arbitrarnost kod resornog ministarstva ovdje konkretno Ministarstva mora, prilikom rješavanja o zahtjevima koncesija, pa nisu rijetki slučajevi da u istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, ministarstvo mora prihvatiti zahtjeve koncesionara pozivajući se na Zakon o pomorskom dobru a druge odbije pozivom Zakonom na koncesijama

Hvala i vama. Ostanite, ostanite ovdje. G. Borić je tražio repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Fabijanić, ja se ne bio složio da vlada nered i kaos ali vlada nedorečenost i onda nam se događa to što se dogodilo i kod tog slučaja, znači da ono o čemu danas pričamo da parlament tj. skupština u vašem slučaju, jednostavno nema snagu koju daje recimo ovaj zakon a kad se dogodi proces ili događaj, on jednostavno je neizbježan i tu dolazimo do toga da je recimo dižući ruke u vašem parlamentu, koncesija odobrena ali je pala na procesnom djelu u smislu da ona je tijelo ispred vas nije poštovalo određene odredbe samog javnog natječaja koje je raspisalo i provelo postupak. i tu ministarstvu ne možete onda reći ništa bez obzira na rokove kada se donose odluke ali da se recimo na jedan loš način pristupilo odnosu koji je do tada imao koncesionar i da su došli neki drugi parametri koje je uvažila skupština recimo i donosila odluke i povjerenstvo a da se nije uvažio interes lokalne zajednice i to je pitanje … …/Upadica Radin: Vrijeme, g.

mislim da rasprava vezano za ovo je vrlo kvalitetna. Naime, županijska skupština ili gradsko vijeće kada raspisuje dakle politička je odluka davanje odluke o namjerni davanja koncesije, to je politička odluka koja utvrđuje da li će neka plaža bit otvorena, zatvorena itd. U onoj drugoj fazi kad je dodjela koncesije, to je ono što je rekao i kolega Bauk, to je upravni postupak. Prema tome, onog trenutka kad županijska skupština ima prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja po ocjeni određenog radnog tijela, ona de facto mora prihvatiti to, u protivnom krši propise RH. I to je tome činjenica. A sada, u obrazloženju koje je vezano za poništenje koncesije konkretno u Crikvenici,

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Mi smo zakonodavno tijelo predviđeno je da vjerojatno studiozno u suradnji sa stručnjacima promišljamo i donosimo zakone u interesu ove naše lijepe domovine i našega naroda i svih stanovnika. Nevjerojatno je kako smo od samog početka krenuli iz niskog starta u sprint i žurimo se i pokušavamo ovdje vrlo površno razgovarati o određenim stvarima koje su krucijalne, koje su strateške. Mi smo već imali za ovom saborskom govornicom i u ovoj sabornici raspravu o Zakonu o strancima. Jedan od ključnih zakona koji u demografskom smislu određuje i trasira budućnost naše zemlje. Mi živimo u vrijeme korona krize COVID-a 19, mi smo zemlja koja je izložena migrantskim pritiscima i možemo vrlo lako, vrlo brzo postati hot spot kako se to veli, mi smo zemlja koja nije proglasila svoj gospodarski pojas, nemamo za to snage ili političke volje i evo, već nas sada vladajući pokušavaju uvjeriti da je jako važno da po hitnom postupku donesemo i Zakon o koncesijama. Mi već imamo javnost radi, zakon koji regulira dodjeljivanje koncesija. Ali idemo u izmjene i dopune, idemo ga promijeniti, zašto, zbog toga što tako traži od nas Europska komisija. Znači li to da postojeći zakon ne valja? Ako ne valja, onda ga mi možemo promijeniti sami. Ali ako valja, zašto bi ga mijenjali? S druge pak strane, svjedoci smo činjenice da potom zakonu postojećem recimo, mi trenutno ne znamo tko je vlasnik na desetke tisuća hektara plodne zemlje jer je u aferi Agrokor jedan fond došao u posjed dionica Agrokora i sada raspolaže tom zemljom. I mi sada idemo po naputku Europske komisije usvojiti izmjene i dopune zakona po kojima ćemo mi kao Sabor izgubiti jedan dio suvereniteta i ne možete mi reći da nećemo, radi se o onom djelu u kojemu Hrvatski sabor može reagirati kada je u pitanu povreda gospodarskog interesa RH. Ne samo Ne samo dakle da je važno da možemo štititi svoje zemlje, svoje vode, svoje šume kad je u pitanju nacionalni, ugroza nacionalnog suvereniteta, kad je u pitanju zdravlje ljudi, kad je u pitanju ekologija. Gospodarstvo je ono što je temelj cijele priče kod nas. kome mi idemo pogodovati kad je u pitanju ovog hitno donošenje izmjena i dopuna zakona u jednom čitanju? Kome mi pogodujemo i zbog čega dopuštamo da će po novim izmjenama privremena udruženja, podružnice moći raspolagati našom zemljom? Moći će raspolagati koncesijama i moći će prenositi to na treće. Moći će prenositi na treće i to da nije važno imali taj treći nekakve vezane djelatnosti uz ono čije je koncesionar obvezao sebe kad je uzimao tu koncesiju. Dakle, plus to, na to sve skupa govorimo i o nekakvoj mogućnosti da založno pravo na toj koncesiji bude upotrijebljeno i to založno pravo na pravo, slažem se s tim. Međutim, opet nas uvodi u jednu pravnu nesigurnost i ne znamo, recimo, kada bi se sada dogodila situacija, da se ne složimo s nečim, kada je u pitanju koncesija nad onim što ima trenutni vlasnik Agrokora, da u nekom pravnom sporu nećemo doći u situaciju da dugo dugo vremena raspolažemo s onim što je ustvari krucijalna vrijednost hrvatske države. Pa eto, želim samo na kraju reći da bi volio ipak znati zašto EU komisija traži od nas da po hitnom postupku donesemo te izmjene i dopune i da se pri tome odreknemo dijela suvereniteta. Korupcija je sigurno jedan od bitnih razloga, Hrvatska je u top 5 među korumpiranih zemljama u Europi, ali definitivno, čini mi se da iza toga stoji želja da građani EU mogu jednostavnije, njihovi gospodarski subjekti dolaziti u posjed vrijednih šuma, voda i zemalja u ovoj našoj hrvatskoj državi. Hvala vam. Imamo repliku, je l' da?

pitanje koncesije odnosno vlasništva… Čujemo se dobro? Čujemo. Vlasništva zemljišta kojim danas upravlja tvrtka Forte Nova, do prije nje tvrtka Agrokor. Dakle zemljište je u vlasništvu RH, nije kroz onaj poseban zakon, koji je, kojim je preuzeta imovina Agrokora, danas Forte Nove, nije dirano zemljište. Dakle zemljište ostaje u vlasništvu RH i danas je, samo su ti ugovori koji su ranije potpisani sa Agrokorom preuzeti i dalje upravljaju Forte Nova tim zemljištem, dakle nije uzeto zemljište, vlasništvo je i dalje RH.

Što se tiče ovoga, poštovani g. Šariću, dakle, vi i ja govorimo isto. Ja nisam ni u jednom trenutku niti pomislio niti mislim niti toliko baš ne poznajem pravo da mi gubimo vlasništvo nad tom zemljom. Jedno je vlasništvo, ali drugo je upravljanje. Dakle, ono čega se ja bojim nije da ćemo mi izgubiti vlasništvo nad onim što je nekada dobila koncesijom korporacija Agrokor, a sada ima ta Forta Nova, nego se bojim činjenica da se u pravnim zavrzlamama, a to se može dogoditi, jednostavno pogubimo i da ne budemo nikada, usuđujem se reći, ponovo u mogućnosti kvalitetno upravljati sa tom imovinom koju sada koristi ta Forta Nova. To je moj strah. I na kraju gospodin Željko Pavić. poštovani zastupniče. Samo bih htio napomenuti da prilikom davanja pojedinih naših prirodnih bogatstava u koncesiju, treba voditi računa da nakon toga ta bogatstva ostanu stvarno u upotrebi. Naime, maloprije ste spomenuli poljoprivredno zemljište, nemojmo zaboraviti da se kod nas, nakon što se dobije koncesija, dobiva i potpora za to isto zemljište. Međutim, potpora nije vezana za rezultate koji se postignu na tom zemljištu, znači nema tu po toni pšenice potpora ili po nekom drugom proizvodu, nego se radi o tome da se dobiva potpora po hektaru koji je iznajmljen. Znači moram voditi računa o tome da zakon to regulira zajedno sa podzakonskim aktima i aktima koji su vezani za pojedinu koncesiju, da bi vam kasnije stvarno to bogatstvo, naše, prirodno bogatstvo koje smo dali u koncesiju stvarno ostalo u upotrebi. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovoj replici upravo zbog toga što sam pokušao ukazati na činjenicu na koju su već neke kolege ukazale da je i gospodarsko poslovanje i gospodarenje, gospodarenje, kako se to u svakom, pa čak i banalnom ugovoru piše, poslovanje pažnjom dobrog gospodara, krucijalno i važno i da moramo ostaviti HS-u mogućnost da i to bude razlog da u datom trenutku može biti predmet rasprave u ovom Saboru i da može biti temelj da se nekome ukine pravo na koncesiju. Jer upravo ovo što govorite, može se dogoditi da netko uzme nešto u koncesiju, samo zbog toga da bi dobio poticaje, a da onda nakon toga ne čini dovoljno da bi to iskorištavao onako kako to se iskorištavati može i to nam ne bi bilo prvi puta, i sam sam bio svjedok nekih situacija čitajući u medijima kako su ljudi uzimali velike komade zemlje, recimo u Lici i onda bi nabavili sadnice šljiva,

Nema je, gubi… tu je, a, evo je, dobro, dobro, izvolite. Nismo vas vidjeli tamo otraga. Evo, poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama s konačnim prijedlogom zakona, a temeljen je na europskoj direktivi, odnosno usklađen je s direktivom EU parlamenta i vijeća. Ja neću zalaziti u posebne zakone koje određuju koncesije, nego ću dati svoj kratki osvrt na ovo predloženo. Iz predloženog možemo utvrditi kako ovim usklađivanjem dolazimo do poboljšanog zakona koji je sačuvao sustav koncesioniranja u RH, a ovdje a ovdje prvenstveno mislim na davanje koncesije u području obrane. Kao lex generalis dobro regulira koncesije i nadam se da će ga i ostale zakoni iz te domene pratiti. Sustav koncesije treba biti učinkovit, stabilan, jasan, ali i transparentan što ovaj zakon mislim da i omogućuje. Koncesija je u stvari, reći ću to, na neki način povlastica za korištenje našeg nacionalnog dobra, za obavljanje gospodarske djelatnosti i ona mora unaprjeđivati javni interes. Zbog toga mislim da je iznimno važan nadzor urednosti provedbe Ugovora o koncesijama kako bi se osiguralo najučinkovitije korištenje javnih sredstava. Nadzor je potrebno vršiti ne samo nad izvršenjem obveza iz ugovora nego još je i važnije u onom dijelu obavljanja djelatnosti bez koncesije, a kako bi spriječili pojavu sive ekonomije, a iz svih rasprava vidimo da svi to želimo u stvari i spriječiti. Postupak koji je određen prije samog ugovora zahtjeva analize, studije opravdanosti i davanja koncesija, a to omogućava uravnotežen sustav između naknade za koncesije i vrijednosti predmeta koncesije. Dodatnim definiranjem što je prihod koncesionara odnosno ostvareni prihod potkoncesionara se pribraja prihodu koncesionara i to čini obračun za naknadu za koncesiju, a krajnji rezultat je povećanje prihoda državnog proračuna, ali i važan prihod jedinica lokalnih i regionalnih samouprava pošto se prihodi od koncesija, kako smo i čuli, dijele između tih proračuna, a sukladno određenim omjerima i pojedinim vrstama koncesija. Bez obzira mislili mi malo ili previše možda u ponekim slučajevima smatram da svako povećanje prihoda državnog, ali i lokalnih uprava i samouprava zasigurno zaslužuje pažnju. Mislim da ćemo se i u budućnosti sretati s novim modelima koncesija, a kako bi kroz njih povećali gospodarske aktivnosti o kojima je danas možda bilo i premalo govora. Za kraj ja još jednom želim naglasiti kako će predložene izmjene i dopune zasigurno unaprijediti naš pravni okvir koncesioniranja i mislim da ovaj zakon kao takav treba iz tog razloga i poduprijeti. Replika? Nema replika. g. Davor Dretar govorit će završno ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani g. potpredsjedniče sabora. Moram odmah u startu reći da sam oduševljen vašom maskom, moram vas pohvaliti jer istu takvu masku imaju i osnovnoškolci u Krapinsko-zagorskoj županiji, jednake veličine, dakle svima je jasno da se tamo dogodilo nešto poprilično zabavno, ali nadamo se da će to gospodin župan ako je li neće imati previše posla na izborima unutar svoje stranke, vrlo brzo riješiti. Kad već spominjem moje Zagorje i ono je bogato i geotermalnim izvorima, bogato je toplicama, izvorima pitke vode, bogato je šumama. Varaždinski i Međimurski kraj, govorim o svojoj izbornoj jedinici bogati su šljunkom, dakle podložni su za, jako su pogodni za davanje raznih koncesija za te iskope i tako, ali i tamo naravno ne vlada baš najbolja situacija. U startu želim reći Domovinski pokret jest suglasan sa činjenicom da trebamo imati dobar i kvalitetan zakonski okvir, ali na njega ćemo konstantno imati primjedbe jer je to žene i muži HS i naš posao i naša obaveza. Razumijemo neke stvari koje se vama možda čine smiješnima, znamo mi kada govorimo o rokovima dodjele koncesija da podnositelji zahtjeva duge rokove trajanja imaju u svojim poslovnim planovima. Naravno kad neko sagradi hotel na pomorskom dobru da u hotelijerstvu jest izuzetno dug povrat uloženih sredstava, potpuno su nam jasne koncesije na trajanje od 10 ili 20.g. jel je to jasno nužnost u toj gospodarskoj grani, ali rokovi od 99.g. stvarno su iznimno predugi i predstavljaju stvarno ograničavanje suvereniteta naše domovine. Evo ga, imamo još jedan predmet, a to je jedna gomiletina smeća na ulazu u Varaždin i isto tako radilo se o dodijeli koncesije za gospodarenje otpadom koja, znamo i sami kako je završila odnosno nije još završila i ta ogromna hrpetina smeća iz koje već raste, pa mogu vam slobodno reći i 2-3 metra visoko drveće, još uvijek od tamo ne smije pomaknuti i pitanje je kada će se. Spomenuli smo ovdje i teleoperatere i njihove iznimno visoke profitne stope u Hrvatskoj. Pa eto možda se možemo zapitati tko je izračunao koncesijsku naknadu za telekomunikacijsku djelatnost, pa možda eto neka ta osoba dođe ovdje u HS i objasni nam tu računicu pomoću koje teleoperateri ostvaruju najviše profitne stope od svih zemalja EU na kojima posluju. Još jedna jako bitna stvar drage moje dame i gospodo, a to je sloboda medija. Mediji mogu jako, jako utjecati na kontrolu odnosno nadzor provođenja dodjela koncesijskih ugovora, ali samo u jednom slučaju, kada postoje i kada postaju kao slobodni mediji. Kontrola medijskog tržišta odnosno dodjela koncesija za medijsko djelovanje još je jedan izuzetno jaki način političkog pritiska na slobodu medija. Svima je jasno da ju mogu dobiti isključivo dobri dečki, dobre cure, koji slušaju i koji ne mute vodu. Evo ako oslobodite ili znatno liberalizirate proces dodjele koncesija za medijske usluge prepustit ćete tržišnoj konkurenciji da odluči tko će preživjeti jer naravno tržište će reći tko radi kvalitetno i nastavit će živjeti. Dozvolite da ovdje iznesem i primjer svih programskih stanica Hrvatskoga radija koje sve zajedno imaju gotovo zanemariv postotak slušanosti na teritoriju RH, a eto preživljavaju i isključivo naravno zahvaljujući pretplati koja je još jedan od načina pritiska. Evo ovdje smo danas i potpisali jednu peticiju za jednu baku koja ima iznimno nisku mirovinu, a pretplata joj oduzima 10-tak% te sirotinjske mirovine. Uglavnom i završno, Domovinski pokret neće podržati ove izmjene zakona, ne zato što smo mi, kako bi se to ono po domaći reklo, stalno nešto antiprotivni. Nismo mi antiprotivni. Mi želimo da još jednom pogledamo sebi u oči i svi oni koji rade na dodjelama koncesija i naravno tu nešto mute i tu nešto muljaju. Molimo vas da kroz HS i naše zakone

takvi zakoni moraju postojati i moraju biti jer oni su osnova i za našu bolju budućnost i bolju budućnost naše djece i onih kojima ćemo ostaviti ovu nadam se sasvim lijepo i pošteno uređenu republiku, hvala vam najljepša. Također završno u ime Mosta nezavisnih lista, g. Miro Bulj, Hvala lijepo. Evo očekivao sam da će na kraju ili prije kraja, a očekujem, evo vidimo da će biti na kraju u ime predlagatelja, državni tajnik, povući ovaj prijedlog jer ovaj prijedlog je besmislen, kolegice i kolege, ne smijemo i nemamo pravo i nemamo mandat da razvlastimo ovaj Sabor i zbog budućih, mi smo ovdje privremeno, mi smo ovdje mandatno, u ovome mandatu, dokle će trajati, ne znam ima li još uvijek većina ili je dio u zatvoru ali znam da nemamo pravo razvlastiti Sabor. To nemamo pravo. Mi nemamo pravo kod važni pitanja razvlastiti sami sebe. točka 2. se briše gdje Hrvatski sabor razvlašćuje sam sebe. To mi nemamo pravo. Možemo to napraviti ali onda nema smisla da smo mi više ovdje. O koncesijama kad govorimo, spominjani su teleoperateri, rekao sam u telekomunikacijama, teleoperateri imaju najveću dobit u Europi, ne samo u EU, u RH, najveću maržu, 42% a u EU je prosjek 20%, to sve na štetu lokalnih zajednica i naših građana. Od koncesija ćemo imati oko 0,5% ove godine umjesto da imamo 30% BDP-a, mi imamo 0,5%. zato imamo 6% BDP-a od naših iseljenih Hrvata. Zato šta naše prirodne resurse ne koristimo kako trebamo i ne daju se koncesije na način kako bi se trebale davat. U mojoj županiji su koalicije, koalicije na vlasti Ž. Keruma, HGS i HDZ su zbog Bena, njihova koalicija je Bene, to je plaža u Splitu, to svak zna. Pa zna se zbog čega je Ževrnja otišao, pa to se sve zna ali koliko toga ima, 0,3% ove godine, 4 će biti od koncesija, pomorskoga dobra, od telekomunikacija, najprije su nam opljačkali telekomunikacije pa je Mudrinić postao gazda, boss. Pa to su naši ljudi plaćali, vi stariji, moj ćaća, platio da ide preko njegove njive kabel i sad su vlasnici strani teleoperateri toga, infrastrukture. Ma vidite, molim vas. I sad nekakva direktiva EU-a, nekog činovnika mora nas natjerati da mi sebe razvlastimo. Pa čemu Sabor? Čemu izbori? I vi to kolege iz većine opravdavate. Pa kako vi možete doć pred birače? Pa pogledajte šta vam rade teleoperateri u vašim gradovima, evo vidim gradonačelnik Varaždina, vidim tu, pa ja sam dao zakon, evo i sad su u proceduri, da teleoperateri se ponašaju u Hrvatskoj kao u svojim državama odakle dolaze, da moraju imat građevinsku dozvolu za postavljanje baznih stanica. Ali ovo je priprema. Ovaj je zakon priprema. priprema. Nije ovo protiv tehnologije nit sam ja zatucan šta je prethodnik rekao, dapače, svi imamo mobitele ali ovo je priprema, ova koncesija nije samo što se tiče voda, svih tih naših resursa koje imamo, pomorskoga dobra, ovo je priprema jer trebat će puno više baznih stanica i za postavljanje 5G mreže, to trebamo otvoreno reći, ja ću to sad na kraju reći a vi to dobro znate, koncesija za 5G mrežu dok zdravstveni učinci još nisu poznati. Pa ja postavljam pitanje, ja sam za razvojnu tehnologiju. Zašto u Bruxellesu je moratorij na postavljanje 5G mreže? U Ženevi? U drugim brojnim gradovima, Bavarska. Zašto? Zato šta se naravno najbitnije izrađuju zdravstveni učinci. Nama je stavilo brnjice, maske, zbog čega? Zbog zdravlja a kod teleoperatera i njihovih baznih, elektromagnetskog zračenja, nisu bitni zdravstveni učinci. Zašto tu nisu bitni zdravstveni učinci? Zašto mi kao Hrvatski sabor ne bi vidjeli učinke elektromagnetskog zračenja na zdravlje naših ljudi a ne postavljaju na dječje vrtiće, u središta gradova, na bolnice, di im god padne bazne stanice ali ne mogu u državama odakle dolaze to napravit. Zato je u Hrvatskoj T-COM, Deutsche Telekom zarađuje 42% marže a u Europi gdje posluju 20%, muzu novac iz džepova naših građana, preko naše infrastrukture i zato imamo 6% BDP-a jer smo tako potjerali naše mlade vanka, 20 milijardi kuna.

Bilo bi bolje da se približite gđo. Peović jer malo vremena ima. Zahvaljujem se potpredsjedniče. Dakle, iskoristi ću ovaj dio završne riječi da predstavim konkretne amandmane na ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama. Napominjem još jednom da zaista smatramo da se zakon mogao odnosno prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona uputiti u redovnu u redovnu proceduru iz razloga što smo mogli iskoristiti ovaj moment da ukupno poboljšamo Zakon o koncesijama, da zaštitimo javna dobra ali isto tako da osiguramo da lokalne zajednice koje daju svoje resurse koncesionarima, daju to onda i samo onda ako zaista imaju i društvenu i ekonomsku korist od toga. Isto tako saziv sabora koji je donosio Zakon o koncesiji prije nekoliko godina propustio je da definira mogućnost davanja prioritetnim, prioritetnih koncesija onim društvenim skupinama koje su nam osobito važne. Ja sam tada kao aktivistkinja, aktivistica predlagala da se kao za prioritetne koncesije definiraju i one koncesije koje se daju društvenim poduzećima. Na taj način mogli smo favorizirati društveno poduzeće znači ono koje imaju koje koje daju osobitu društvenu korist, dakle oni koji se bave društvenim poduzetništvom gdje smo mogli to tako prioritetne koncesije davat primjerice zadrugama, pa bi recimo naši mladi ribari koji imaju zadrugu na otocima mogli dobiti prioritetno, isto tako tražili smo to za druge vrste društvenih poduzeća, nažalost to se nije prepoznalo i zapravo je cijeli Zakon o koncesijama bio napravljen na kraju tako da pogoduje interesima krupnog, krupnog kapitala i to je slučaj i sa ovim izmjenama i dopunama. Međutim, ono što dajemo kao amandmane je kao prvo tražimo da se u Članku 8., dakle iza riječi „izgradnje upravljanja transportnim sustavom plina“ dakle tamo gdje se nabrajaju osnovna strateška infrastruktura doda i uz infrastrukturu za proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva i izgradnja i upravljanje postrojenjima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Jasno je zašto je to bitno već sam objašnjavala prethodno. Naime, to je i sukladno Europskom zelenom planu i planu Vlade RH za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u cilju ostvarenja veće energetske neovisnosti RH, ali i smanjenja negativnih utjecaja fosilnih goriva na klimatske promjene. dakle tražimo da se u razlozima za izmjenu ugovora o koncesiji doda i razlog ako nisu ispunjeni uvjeti iz Članka 66. stavka 2. tražimo da u Članku 66. stavku 2. se predlaže da prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji, to stoji, ali šta se događa s time ako se taj uvjet ne ispuni, mačku o rep. Dakle, mi tražimo da se taj uvjet, neispunjenje tog uvjeta prepozna kao razlog za izmjenu, opa, za izmjenu ugovora o koncesiji. Isto tako tražimo naravno da se u Članku 62. stavak, stavku 1. doda gospodarski interes RH kao legitimni cilj zbog kojeg se može izmijeniti ugovor o koncesiji te isto tako tražimo da se založno pravo od strane financijskih institucija ne može zasnovati na dobrima definiranima Člankom 52. stavkom 1. Ustava RH. Naime, pravo na pravo na koncesiju od strane financijskih institucija znamo da može imati štetne posljedice za interese zaštite javnih dobara Hrvatske poput pomorskih dobra, poljoprivrednog zemljišta, ključne infrastrukture. Stavkom 52. definirana su javna dobra koja su pod osobitom zaštitom RH i smatramo da ovaj zakon treba onemogućiti stavljanje založnog prava od strane financijskih institucija na mogućnost mogućnost i od 30 godina i dulje, dakle na nešto što smatramo javnim dobrima od osobite zaštite za RH tako i osobitog interesa za RH. Eto toliko, hvala vam. ako uspijete doći do govornice možete i reći nešto. Izvolite. ćemo inzistirati znači da se ubaci gospodarska djelatnost odnosno privredna djelatnost jer ne smatramo da je istinito ono što su rekli iz HDZ-a da je opravdano da se tako nešto izbaci jer mi gubimo ovdje pravo da se sabor

I na kraju završnu riječ u ime predlagatelja ima državni tajnik gospodin Zdravko Zrinušić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskoga sabora. Završno bi htio se kratko samo se osvrnuti na raspravu koja je provedena u svezi ovog prijedloga izmjene zakona i zahvaliti na uistinu po meni vrlo konstruktivnoj, kvalitetnoj pa u jednom dijelu i kritičnoj raspravi što se naravno i očekuje u svakom ovaj prijedlogu zakona koji se stavlja pred ovaj visoki dom. smo već dobili kroz amandmane itd. sigurno ćemo pozorno razmotriti, u tom smislu bi ponovio ono što smo i rekli tijekom ovaj izlaganja odnosno rasprave vezano i za amandman u smislu gospodarskog interesa kad uvažena zastupnica Benčić to prezentirala i sada na kraju kroz podnijeti amandman, želio bi samo skrenuti pozornost da vezano za ugovore u smislu izmjena tih ugovora ova norma iz Članka 62. se odnosi, a u pogledu prestanka koncesije ili raskida ugovora koncesije i zbog javnog interesa izričito izrijekom pa u tom smislu i za uvaženog uvaženog zastupnika Bulja samo ovaj kratko bi želio reći da Hrvatski sabor ima apsolutnu polugu u tome dijelu u smislu da koncesija prestaje izričito u Članku 70. se navodi raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa, a u Članku 72. ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtjeva javni interes. mišljenja da ova norma u potpunosti pokriva ovaj dio djelovanja Hrvatskoga sabora u smislu donošenja odgovarajućih odluka. Na kraju krajeva i u Članku 62. ostala je ona treća točka da može i u drugim slučajevima koji se određuju posebnim zakonima. Evo, u tom smislu hvala još jedanput na vašem, vašoj raspravi, amandmane ćemo naravno razmotriti kada dođe vrijeme za glasovanje i isto prezentirati. Hvala lijepa. Ostanite ovdje imate tri replike. Prvu repliku ima gospodin Bulj. Državni tajniče, ne možete uvjeriti javnost, a poglavito nas saborske zastupnike da ne skidate prava tj. ukidate pravo, smanjujete mogućnost da HS da utječe na koncesije, mi to nemamo pravo. pravo. 62. članak, st. 2. se briše u vašem prijedlogu, mi smo dali taj amandman. Dao sam taj amandman i očekujem da ćete ga vi uvažiti. Ali ako ga vi ne uvažite jel vi očito ne smite zbog toga što ste poslani od Vlade koja sluša činovnike iz Bruxellesa i poštiva te direktive koje nam čak niste ni dostavili u materijalu, a pozivate se na nju. Ja pozivam saborske zastupnike, zastupnike, ima li netko pravo da nam ukida naša prava? Ako sami sebi ukidamo prava onda smo ovaj Sabor doslovno nema više nikakvog smisla. Hvala lijepo. Zdravko** Hvala lijepo. Ja ću samo ponoviti jer pretpostavljam da ćemo kroz ponavljanje i doći do suštine u smislu norme. Podsjećam, Europska komisija je izričito napisala da je ovakva općenita definicija o točki 2.

mi tražili da dobijemo ako možda imate među tim papirima, proslijedite nam molim vas. A ovo što ste odgovorili znači ta gospodarska djelatnost je na neki način osigurana jel privredna djelatnost je osigurana nekim drugim mehanizmima u tom zakonu, zašto onda izrijekom ne bismo naveli pored ekoloških i nacionalne sigurnosti i drugih eksplicitno navedenih u kojem Sabor može reagirati, zašto ne bismo naveli i da je moguće reagirati u slučaju povrijeđenog interesa privredne djelatnosti? Zdravko** Hvala lijepo. Nemam ovdje to od Europske komisije, samo moji šalabahteri koje sam sebi skicirao u kontekstu rasprave. Dakle, gospodarski interes stvar je definicije određivanja što je gospodarski interes. Ok, gospodarski interes, ali što? što? Zato mi se čini prikladno opet komentirati u kontekstu ovih normi koje se odnose na prestanak koncesije u smislu javnog interesa koji obuhvaća na kraju krajeva i gospodarski interes. Slažem se s vama vama ako je potrebno treba razmisliti i o kvaliteti same norme, ali ako kažemo samo gospodarski interes, sve je gospodarski interes, može biti i financijski, a može i nešto drugo, može biti strateški, može biti dakle u kontekstu izmjena ugovora o koncesiji ova norma koja je, ali u kontekstu prestanka, ako HS svojom odlukom kaže da to nije javni interes ta koncesija prestaje. **Radin, Furio Poštovani tajniče. Ja bih još jedanput apelirao da se malo razmisli o čl. 11. prijedloga zakona, a odnosi se na čl. 6. Zakona o koncesijama u kojem se govori o prijenosu prava na treću osobu. Naime, cilj je da se državnom imovinom upravlja transparentno, pravedno i da to bude u interesu RH. Ukoliko je koncesionar izgubio pravo na koncesiju, smatram da treba da se ponovo raspiše novi natječaj za koncesiju. Na taj način ukoliko se prenosi koncesija na treću osobu, otvara se prostor da ona osoba pravna osoba i fizička osoba koja prije koncesiju nije mogla dobiti da je zapravo dobije na … način zapravo nepravedno što nije dobro za našu državu. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepo. Nemam tu normu kod sebe, ali čini mi se da ste kroz amandmane taj dio iznijeli pa ćemo to svakako to sagledati. I jasno je i razumljivo da treba biti nacionalni interes odnosno interes RH, a transparentno je samo po sebi je nečem čemu se treba težiti, pa tako i transparentnost same norme u pojedinim propisima koje ne bi trebale dozvoljavati odnosno trebale bi onemogućavati bilo kakve malverzacije. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Prvu repliku ima gospodin Bulj.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?